Kraljevine Belgije Vijećem Europske unije (Razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine) Podnositelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada i voditelji Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske podnijeli su ovo izvješće na temelju izjave Hrvatskog sabora i Vlade RH o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u EU. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Andrej Plenković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Kao što je rekao potpredsjednik izvješće je redovito, podnosi se u skladu sa izjavom Hrvatskoga sabora i Vlade o zajedničkom djelovanju u u procesu pregovora za članstvo u EU te se odnosi na izvještajno razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine kada je Vijećem EU predsjedala Kraljevina Belgija. Uvodno bih htio istaknuti da je diplomatska i politička priprema tog 6-mjesečnog razdoblja započela jasno i ranije te podsjećam na posjet premijera belgijskog Letermea koji je bio u Zagrebu 1. lipnja. Također, tijekom belgijskog predsjedanja održani su sastanci na najvišoj razini i na razini premijera, ministara vanjskih poslova, državnih tajnika. Zasigurno je važan doprinos ukupnom informiranju Belgije o Hrvatskim aktivnostima bio i posjet Odbora Hrvatskog sabora, Odbora za vanjske poslove i Odbora za europske integracije potkraj prošle godine. U ovom pregovaračkom razdoblju otvoreno je 1, a privremeno zatvoreno čak 8 pregovaračkih poglavlja čime je Hrvatska na kraju 2010. godine došla u poziciju da ima 34 otvorena poglavlja te 28 privremeno zatvorenih. Održane su 3 Međuvladine konferencije o pristupanju. Jedna na ministarskoj razini, dvije na zamjeničkoj razini, a na njima je Hrvatska zatvorila Poglavlje 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, Poglavlje 32. – Financijski nadzor, to je bilo još tijekom ljeta 27. srpnja, potom 5. studenoga zatvorena su poglavlja – Sloboda kretanja kapitala, Prometna politika i institucije. Na zadnjoj Međuvladinoj konferenciji koja je održana 22. prosinca zatvorena su 3 također vrlo značajna poglavlja – Pravda, sloboda i sigurnost, poglavlje koje se odnosi na okoliš te poglavlje koje se odnosi na vanjsku sigurnosnu i obrambenu politiku. Ovog puta bih htio posebno podcrtati činjenicu da je Poglavlje 34. ono koje se odnosi na institucije istoga dana i otvoreno i zatvoreno uslijed takve metodologije pregovora, njegovo zatvaranje znači da je na strani EU doista procijenjeno da se Hrvatska nalazi u samoj završnoj fazi pristupnoga procesa. Također, Hrvatska je nastavila intenzivan rad na ispunjavanju svih kriterija i obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora te je ispunila sva mjerila za zatvaranje poglavlja koja su u ovom razdoblju zatvorena. Istodobno Vlada je intenzivirala rad u suradnji sa Nacionalnim odborom za praćenje pregovora oko poglavlja koja su još uvijek otvorena. Osobito je riječ o poglavljima 11. koje se odnosi na poljoprivredu i na ruralni razvoj te regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata čije će zatvaranje vrlo vjerojatno uslijediti već na idućoj Međuvladinoj konferenciji u travnju ove godine. Hrvatska je ukupno dosada ispunila 99 od 127 mjerila za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Također važno je istaknuti da je tijekom belgijskog predsjedanja pokrenut drugi krug tzv. monitoringa privremeno zatvorenih poglavlja. Dakle, jedan mehanizam koji omogućuje uvid u kontinuiran rad hrvatske Vlade na preuzetim obvezama u dosada tijekom ovih proteklih godina privremeno zatvorenim poglavljima. izvješće Europske komisije koje je prezentirano u studenome je pokazalo da Hrvatska kvalitetno ispunjava preuzete obveze te time jača svoju vjerodostojnost sutra kao članica EU. Također želim istaknuti da je nastavljen rad radnih skupina hrvatskih stručnjaka i na strani EU, posebno radne skupine koja se odnosi na nacrt Ugovora o pristupanju budući da se on kontinuirano radi kako se ostvaruje napredak po pojedinim poglavljima pregovora. Za ovo razdoblje važno je i spomenuti redovito Godišnje izvješće Europske komisije koje je kao što znamo uz strateški dokument sadržavalo i dokumente vrlo detaljno analiziranih svih obaveza bilo da su one političko-gospodarskog sektorskog karaktera te zaključke vijeća koji su potom uslijedili u prosincu prošle godine i koji su praktički kazali da je kraj pregovora na dohvat ruke. Ono što je također važno da su za vrijeme belgijskoga predsjedanja nastavljene aktivnosti u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, imali smo i sastanak političkoga dijaloga sa predstavnicima Europske komisije u listopadu u Zagrebu. Održan je sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u prosincu, te su Europskoj komisiji kontinuirano dostavljana sva izvješća i informacije u cilju završetka pregovora o preostalim otvorenim poglavljima. Želio bih također ponoviti važnu ulogu Hrvatskoga sabora u procesu pregovora, osobito nacionalnog odbora, Odbora za Europske integracije ali i svih odbora koji kontinuirano rade ključna aktivnost koja se odnosi na usklađivanje Hrvatskoga zakonodavstva, gdje možemo konstatirati da smo do sada ispunili glavninu svojih obaveza u procesu harmonizacije s pravnom stečevinom U razdoblju koje slijedi važno je imati na umu predstojeće Izvješće Europske komisije privremeno o poglavlju 23. koje će biti na Kolegiju Komisije u Strasbourghu 9. ožujka ove godine nakon čijih analiza i ocjena ćemo imati bolji uvid u daljnju dinamiku zatvaranja ovog ključnog poglavlja za ukupni proces pregovora. Hrvatska će u idućim mjesecima intenzivirati sve aktivnosti usmjerene na informiranje Hrvatskih građana o rezultatima pregovorima te pojačati napore u provođenju komunikacijske strategije osobito putem korištenja medija uz već dosadašnje brojne aktivnosti koje radimo diljem Hrvatske kada se organiziraju različite konferencije, skupovi, sastanci posvećeni brojnim ciljnim skupinama i senzibiliziranju građana u svim Hrvatskim županijama. Mađarsko predsjedanje je kao dio trija, trenutno u Europskoj uniji predsjedava trio Španjolska, Belgija, Mađarska, vrlo konstruktivno nastavilo aktivnosti koje smo započeli za vrijeme Španjolskog i Belgijskog predsjedanja, te s punim uvjerenjem možemo reći da dijelimo zajedničku ambiciju okončavanja ovog procesa do lipnja ove godine, i stoga su zakazane dvije međuvladine konferencije jedna za travanj i lipanj uz mogućnost zakazivanja još jedne ukoliko se za to ukaže potreba tijekom svibnja. Važan doprinos pregovaračkom procesu bila je nedavno usvojena rezolucija Europskog parlamenta, slijedom izvješća dugogodišnjeg izvjestitelja za Hrvatsku parlamentarca Hanesa Svobode koja je velikom većinom prihvaćena u srijedu 16. veljače, te se u njoj po prvi puta u dokumentu parlamenta govori o lipnju kao mogućem datumu završetka pregovora. Vlada će kao i do sada redovito izvješćivati Hrvatski sabor o predstojećim aktivnosti te osobito ovim ključnim poglavljima koja su još pred nama ona se odnose kao znamo na tržišno natjecanje, na pravosuđe i temeljna prava te u konačnici i financijske i proračunske odredbe koje će definirati financijski paket za Hrvatsku tijekom aktualne financijske perspektive do kraja 2013. godine.

Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi tajniče, poštovana gospodo zastupnici. Kao što vidimo ovo Izvješće se tiče ovog razdoblja od 1. 7. do 31. 12. 2010. godine. Sigurno je da je Hrvatska nakon 31. 12. učinila neke korake, ne samo korak možda i dva u približavanju Europskoj uniji. Izgleda da ovoj vlasti poglavito nakon ovih katastrofalnih socijalnih i gospodarskih parametra, Europa ostaje jedini ventil na koji može igrati. Što joj drugo preostaje kada premijerka priznaje da su prilike u zemlji i gore od onih o kojima govore mediji i da uskoro možda neće biti ni za penzije te da joj je ekipa koja je okružuje, i to dva mjeseca nakon rekonstrukcije Vlade doslovce katastrofalna.

pokušaj one zadnje homogenizacije stranke na vlasti pred izbore 2011. godine. Međutim, mislim da to ne pomaže više nikome, građani žele promjene, osjećaju i znaju što se događalo u zemlji i u svemu tome jasno traže nova lica. Međutim, pustimo sada to. Ključ mjerila za zatvaranje ovih poglavlja, to su zasigurno ovo poglavlje 8. Tržno natjecanje, i poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava. Sada idemo redom, poglavlje 8. što je ključ što se vidi iz ovih obrazloženja, to je očigledno brodogradnja. Od 2000. do 2010. godine cirka je 28 milijardi kuna raznih jamstava i subvencije dato iz državnog proračuna za sanaciju Hrvatske brodogradnje. Sa tih 28 milijardi kuna netko će reći moglo se otvoriti 150 tisuća novih radnih mjesta, a mi upravo ovih dana brodogradilišta prodajemo za 1 kunu i preuzimamo 12 milijardi kuna jamstava koje postojeća brodograđevna industrija ne može vratiti. Uljanik ako ništa drugo barem se ovo vrijeme sada dobro nosio sa svim tim izazovima, iako se bojim da za Uljanik dolaze teži dani. 28 milijardi kuna i cirka 4 milijarde eura. Koliko se isporučilo brodova gospodo u ovih 10 zadnjih godina cirka u protuvrijednosti od 50 milijardi kuna. Ili subvencija po brodu je bila 60%, ako iz toga izuzmemo jedan Uljanik onda subvencija po brodu iznosila je i preko 70%. I normalno da si čovjek postavlja pitanje, dokle tako, jasno je brodograditeljima treba pomoći, i treba industriju brodograđevnu brodograđevnu spašavati ali to tako više ne može. Isto tako vam je gospodo i ovo sa poljoprivrednim poticajima. Opet govorim o poglavlju 8. upravo će danas dio sindikalnih središnjica u Vladi između ostaloga progovarati i o tome. Znate koliko je na 2,2 kune zarađene u Agraru išlo kroz formu poticaja iz državnog proračuna. 1 kuna. 1 kuna na 2,2 kune. 2009. godine isplaćeno je 3,6 milijardi kuna potpora dok je otkupljena proizvodnja hrane bila 8 milijardi kuna. HBOR je poljoprivredi da 853 milijuna kredita, a 110 gospodarstvo ne vraća kredite. Za kapitalna ulaganja za dvije godine država je dala 579 milijuna kuna itd. pa se može kazati da je u 10 godina država za poljoprivredu dala negdje oko 35 milijardi kuna, slobodno se može kazati bespovratnih sredstava tj. potpora. Znači brodogradnja plus poljoprivreda u 10 godina to je bilo negdje oko 65 milijardi kuna. 65 milijardi kuna iznosio je proračun RH 2002. godine. Sa ostalim potporama u 10 godina RH je izdvojila 80 milijardi kuna. Proračun 2003. bio je 80,5 milijardi kuna, 2004. 83,1 milijardi kuna, 2005. 87,9 milijardi kuna. za poticaje je išlo onoliko novaca koliko je iznosio proračun recimo HRvatske 2004., 2005, godine kada su prilike u zemlji bile neusporedivo povoljnije. Jasno je treba sve to poticati, ali mene malo smeta da neki subjekti kada je riječ ovdje u Istri kao što npr. TESU radije ga se šalje u stečaj, a ta tvrtka ima izvozni program umjesto da im se pokuša pomoći sa milijun ili dva milijuna eura. Ja osobno isto tako mislim da je vrijeme da se restrukturiraju ove potpore, da se ne gasi požar gdje efekta nema, već da se omogući oživljavanje i onih grana koje mogu nadživjeti ovu krizu i da novac ide uvijek onima koji ga mogu vratiti. Ja znam da bi takvi principi izazvali jednu revoluciju toj rentijerskoj podjeli tog novca ili primanja toga novca, ali nešto će se morati u dogledno vrijeme učiniti. Samo jedan primjer u tekstilnoj industriji a vjerojatno je tako i drugdje, ako nemate 20 radnika vi ne možete dobiti potporu, a ako onaj tko ima 20 radnika 10 puta u 10 godina kao što se inače mijenjaju čarape tako reći mijenja naziv tvrtke onu postojeću šalje u stečaj, novac kapa, a nikakve koristi od toga država nema. I konačno gospodo, moramo isto tako podvući crtu i one koji primaju recimo te potpore a koji prethodno guraju tvrtke u stečaj treba kazati dosta, tako više dalje ne ide. Evo to je to poglavlje 8. Poglavlje 23 u kojem se govori možda još i češće od ovog poglavlja 8 vezano uz te poticaje, brodogradnju itd. to je poglavlje koje se tiče pravosuđa. Korupcija, Sanader je pobjegao o.k. policija ga je pustila svejedno, jasno da Sanader nije bio sam. Ne može jedan sam orobiti bankomat, a kamoli otuđiti 10 milijardi kuna javnog novca. Radni zločin, ima ga. Od onog srpskog do onog komunističkog iz 2. svjetskog rata ili poslije rata, ali i onog iz Kerestinca, Lore, Siska itd. prema svima jednako. I kao što se procesuiranja nekog tko je recimo sudjelovao u Domovinskom ratu ne može smatrati negacijom Domovinskog rata, tako ni ako se sudi krvnicima iz 2. svjetskog rata to opet neće značiti da će se ugroziti temelje Antifašističkog rata bez kojih što ja znam Istra, Rijeka, Zadar, Cres, Lošinj itd. Matulji, Draga, Lovran ne bi bili Opatija dio Hrvatske. Mene međutim nešto drugo živo zanima. Da li je bivši premijer 2 milijuna eura kao što je to kazao gospodin Barišić ili sa 2 milijuna eura korumpirao ekipu iz Bruxellesa odnosno Strazbourgha? O tome se razgovaralo i na tim vijećima njihovih ministara odnosno parlamentaraca. Ja mislim da je to ključno pitanje i da li nam netko na to pitanje u ovom trenutku, pustimo USKOK, pustimo sud, može dati odgovor? Da li je 2 milijuna eura išlo na privatne račune europskih političara ili diplomata? Ako je išlo na njihove račune, onda je i Europa korumpirana kao i Hrvatska i bojim se da nema budućnosti za razliku od Hrvatske. Povratak izbjeglica zatim ovdje se navodi, njihove imovine također str. 2. to je jedno bitno pitanje. Jasno da tu imovinu valja vratiti. Međutim jedno pitanje to su tzv. zaštićeni najmoprimci, nikako da se riješi, izgleda da to ne zanima nikoga niti u Europi nažalost nikoga ni u Hrvatskoj. Jasno je da vlasnike zbog nacionalizacije treba obeštetiti ili obrnuto, ali onda i tim ljudima treba omogućiti da dođu do stana po kondicijama po kojima su mnogi te stanove stjecali, a danas recimo sjede u Vladi ili Parlamentu. Ispravljanje nepravdi, jasno je ne može se vršiti na način da se stvaraju nove nepravde još veće od onih prethodnih. Međutim, isto tako ću kazati da prepustiti tih 5 tisuća ili danas 3,5 tisuće zaštićenih najmoprimaca njihovoj sudbini kada smo svjedoci kako su se temeljem članka 16. Šuškova pravilnika dodjeljivali stanovi političkoj vojnoj eliti, u najmanju ruku je degutantna. Što se tiče ovog dijela na str. 13 "RH će intenzivirati svoje napore u ispunjavanju svih mjerila za zatvaranje u poglavlju 8 u cilju njihovog privremenog zatvaranja u prvoj polovici sljedeće godine itd. Vlada je u potpunosti svjesna izazova" itd. Jasno je da svi vjerojatno ovdje želimo da se taj proces što je moguće prije završi. Stalno se pojavljuje i sve češće pitanje u javnosti EU da ili ne? europa točno je HRvatskoj bespovratno dala milijardu eura raznih pomoći RH. Mi njima nismo dali ništa, ali smo im prepustili s druge strane jedan THT. INA, banke, sa Hrvatskom ostvaruju ogromni suficit u robnoj razmjeni, da ne govorim koliko dobivaju po osnovu zajmova koje pozajmljuju RH itd. Znači i Europa i u ovom okolnostima ima enorman interes od RH, ali ja ali ja mislim da se mi moramo postaviti pitanje da li živjeti u državi ovakve vlasti ili u ovoj državi neke bolje vlasti, a u čemu i Europa može pomoći. Ja mislim da ona može ponuditi barem neke standarde, a jasno za sve ostalo morati ćemo se izboriti sami, jer nemojmo mi misliti da će novac samo tako kapati. Istra je npr. '90. godine gotovo 100% bila za Europu, danas znatno znatno manje iako bih, ja kažem, prvi upravo mi trebali biti za Europu pa čak i ispred i više od nekih drugih u Republici Hrvatskoj. Zašto bi trebalo biti za, pa izvoz nam je još uvijek veći od uvoza, kome izvozimo, izvozimo na zapad, odakle dolaze i turisti. Tko ulaže novac u to područje, više je novaca Istra povukla iz Bruxellesa nego iz državnog proračuna kojega najizdašnije puni po stanovniku. Tko naručuje brodove, gdje kupujemo, gdje radimo kada nema posla u Bujama, u Magu, Buzetu ili Pazinu itd. I zato Europa. sve svelo, kad je riječ o Europi, samo na novac onda jasno ili samo na neke bespovratne pomoći onda nam ona ne bi trebala kao takva, ali ipak su to i neki standardi koje vjerujem uskoro ćemo i sami početi živjeti. Tko je protiv, uglavnom veliki uvoznici, tajkuni itd. koji danas mogu jasno preko medija i kontrolirati raspoloženje građana. Što se tiče samog izvješća podržat ćemo ga, Europa da, referendum nije bitno kad će biti apsolutno da, ali pravi referendum ja mislim u ovoj zemlji biti će onda kada će se dogoditi izbori i možda će se nakon toga razriješiti i ova agonija. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospođa zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Ispravljam, puno je bilo netočnih navoda, ali onaj na početku kad je gospodin Kajin rekao da premijerka je izjavila da je situacija gora nego što piše u medijima, da neće bit za penzije, da je ekipa katastrofalna.

stvarate ciljano defetizam, plašite hrvatske građane, nikada mirovine nisu došle u pitanje, nikada plaće državnih službenika nisu došle u pitanje. Umjesto da pomažete da se ova država izvuče iz gospodarske krize vi činite sve suprotno i udaljavate nas upravo od ove točke, od Europske unije i to vašom retorikom. Vaša retorika je vrlo opasna. Vi ćete biti za ovo izvješće, a ustvari nas retorikom udaljavate od ovog izvješća i od

kad je gospođa Burić rekla Vladu građani preziru i mrze, nitko joj ne vjeruje da nije znala što Sanader radi, poručili su joj da Vladu treba kompletno promijeniti. Gospođa Kosor dva mjeseca po rekonstrukciji Vlade progovara…

se ne razumije./… Kolega Kajin, jedna izmišljotina koju vi predstavljate kao istinu.

Gospodine potpredsjedniče, potpuno je besmisleno ispravljati izmišljotine kolege Kajina, očigledno je iz priloženog. Gospođa zastupnica Marija Burić Pejčinović, klub zastupnika HDZ-a. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Gledano u cjelini, cijela 2010. godina je bila zapravo najuspješnija godina naših pregovora otkako su oni počeli 2005. godine. Međutim, obzirom da raspravljamo o belgijskom predsjedanju moram naglasiti kako su ti pregovori bili osobito uspješni tijekom druge polovice protekle godine jer smo tijekom tog šestomjesečja zatvorili najveći broj poglavlja otkako pregovaramo. I tako je rezultat pregovora na kraju ovog predsjedanja bio takav da smo praktički sva poglavlja otvorili, a da za zatvaranje imamo još njih sedam. Razvidno je stoga kako itekako imamo razloga biti zadovoljni navedenim postignućima te kako istodobno imamo razloga i očekivati kako će uz preostali posao vezan uz pregovore završiti tijekom tekućeg odnosno mađarskog predsjedanja. Nitko ne dvoji da na tom putu još imamo posla i to ozbiljnog posla, ali nitko ne dvoji ni da na tom putu ne radi čitav niz institucija. Međutim, čini mi se da je baš u ovoj završnoj fazi bitno naglašavati kako naš posao neće biti završen sa zadnjim zatvorenim poglavljem, bit će završena samo jedna iznimno bitna etapa, etapa, veliki posao priprema za pregovore i samih pregovora do kojeg smo došli velikim i predanim radom mnogih. Ali to su, da tako športskih žargonom kaže, samo kvalifikacije za europsko prvenstvo. Samo članstvo u Europskoj uniji je permanentni i veliki posao i ono će za mnoge značiti da će i svom redovitom poslu pridodati jednu iznimno značajnu dimenziju, da ne kažem više posla. Pri ovoj raspravi željela bih istaknuti kako je belgijsko predsjedanje kada je u pitanju politika proširenja, a pri tome naravno najviše mislim na napredak u našim pregovorima, bilo iznimno uspješno. Ovo je time značajnije što je tijekom ovog razdoblja Belgija funkcionirala samo s tehničkom Vladom, opterećena iznimno ozbiljnim pregovorima o budućem ustroju svoje države. Utoliko vjerujem kako naš napredak time ima i dodatnu vrijednost i težinu, a pogotovo usporede li se ovi rezultati s jednim drugim predsjedanjem koje je vodila isto tako tehnička Vlada i čiji su rezultati bili znatno siromašniji. Mislim da je ovaj napredak dobar pokazatelj trenda u kom se nalaze naši pregovori, te da se iz tog dade iščitati kako je naš plan za pregovore da ih zaključimo do ljeta izvediv i kako bismo za to trebali imati potrebnu potporu država članice U tom smislu nadam se kako ćemo samo još jedanputa u ovom formatu raspravljati o pregovorima, te kako će se u sljedećem razdoblju svi skupa, kako ćemo se još više posvetiti i usmjeriti na neposredne zadaće koje su a vezano uz članstvo Europske unije pred nama. Pri tome prije svega mislim na pripreme za referendum u kojem će svakako vodeću ulogu imati Vlada, ali vjerujem da je i na Hrvatskom saboru značajan posao koji trebamo početi raditi već sada. S druge strane, pred nama u Hrvatskom saboru je značajan posao lobiranja u nacionalnim Parlamentima država članica kao i u Europskom parlamentu, a kako bi proces ratifikacije išao što brže jer je za nas bitno, iznimno bitno da u EU uđemo u razdoblju u kojem će se još uvijek razgovarati i pregovarati između ostalog i za nas o iznimno značajnoj budućoj financijskoj perspektivi koja će odrediti iznose europskih sredstava koja će nam biti na raspolaganju za 7 godina koje počinju 2014. godinom. Kada se okrenemo unatrag i pogledamo naš europski put sa posebnim naglaskom na njegovu dionicu koja je formalno počela sa početkom pregovora sada se već posve razvidno može utvrditi kako smo zbog niza kumuliranih razloga pregovarali dugo i iznimno naporno. Moglo bi se stoga već sada govoriti i o svojevrsnom poučku koji se da iščitati iz našeg dosadašnjeg iskustva, a koji će sigurno biti važan osobito važan za države koje će na ovom putu ići iza nas. Naime, novi način pregovaranja koji je uveo institut mjerila znatno produžava vrijeme pregovora. To je vezano uz usložnjavanje procedure, ali i uz povećane zahtjeve koji se postavljaju pred buduće nove članice. U našem slučaju vjerujemo kako ćemo ući u EU kao dobro pripremljena nova članica, a to nije uvijek bio slučaj u prošlosti, zapravo vrlo često nije bio slučaj u prošlosti. Dakle, mjerila su bitno produljila trajanje pregovora. Ali u konačnici će pridonijeti njihovoj kvaliteti. Zaključno u razdoblju belgijskog predsjedanja pregovori i pripreme za članstvo su iznimno napredovali, te vjerujem kako ćemo tijekom ožujka, a najkasnije u travnju znati i datum završetka pregovora. Sve navedeno daje nam razloga biti zadovoljnima postignutim imajući na umu kako stoji još poslova za napraviti do završetka pregovora i ulaska u Europsku uniju ali i kako je naša kontinuirana obaveza prije svega zbog nas samih dalje raditi na unapređenju sustava bilo da se radi o pravosudnom sustavu, poboljšanju rada državne uprave, primjene usvojenog zakonodavstva itd. itd. Vjerujem da ćemo govoreći sada striktno o onome što su zahtjevi koji proizlaze iz pregovora i ovu još relativno kratku ali ozbiljnu dionicu priprema odraditi dobro. I nadam se da ćemo u završnici ovog posla bez obzira na blizinu parlamentarnih izbora nastaviti djelatno provoditi konsenzus velike većine parlamentarnih stranaka oko ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zbog svih navedenih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava predmetno izvješće. Hvala lijepo.

Danas eto raspravljamo dva mjeseca od zaključenja tog razdoblja tijek pregovaračkog procesa između Republike Hrvatske i Europske unije u razdoblju predsjedanja Kraljevine Belgije Vijećem Europske unije od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine. Pregovori o pristupanju Europskoj uniji i dalje su težak ali i nadasve koristan proces koji omogućuje razvoj naše države u skladu sa najvišim europskim standardima. Kako je ovo nadamo se pretposljednje izvješće o tijeku pregovaračkog procesa u klubu SDP-a smatramo da nije loše prisjetiti se i nekih osnova našeg pregovaračkog puta. Nakon velikog vala proširenja 2004. godine kada je u Europsku uniju ušlo 10 novih članica Unija je uvela nekoliko novih elemenata u metodologiji pristupnih pregovora kako bi poboljšala njihovu kvalitetu i osigurala da nove članice budu potpuno spremne za članstvo. Najvažnija je tu novost koja je definirala i hrvatske pristupne pregovore jesu mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja i dinamika pregovora u pojedinom poglavlju ponajprije ovisi o njihovom ispunjavanju. Sustav mjerila učinio je pregovorima težim, kompliciranijim i sporijim i povećava ovisnost ovisnost samog pregovaranja zemlje kandidatkinje o konačnoj ocjeni zemalja članica koje su time dobile mogućnost da i uspore proces čega smo mi puno puta svjedočili. Dobra je strana sustava da se zemlji kandidatkinji omogućava da bude bolja, da poboljšava rezultate i potiče reforme, a mjerila su i najbolji mogući dokaz spremnosti za članstvo. Iako je teško kvalificirati i kvantificirati napredak on ipak postoji. No nije sve u mjerilima. Reforme i promjene trebaju živjeti u društvu, trebaju se osjetiti u životima građana, a tu svakako smatramo da nije napravljeno dovoljno. Osim mjerila novi element pregovora je i praćenje zemlje kandidatkinje kroz tzv. monitoring i nakon privremenog zatvaranja poglavlja što znači da posao nikada ne prestaje. I to je isto tako dobro radi nas samih. Možemo biti sretni da se na nama primijenio ovaj novi modus pregovaranja jer inače smatramo, u klubu SDP-a mi smatramo da se mnoge stvari ne bi same od sebe počele rješavati. Prije svega početak rješavanja gorućeg problema korupcije u našem društvu, restrukturiranje gospodarstva, liberalizacija tržišta, postizanje nekih ekoloških standarda, ne bi se radilo na polju ljudskih prava, prava izbjeglica i prava manjina, razračunavanja sa ratnim zločinima itd. Ako i uvijek nije postojala politička volja od strane Vlade da se pristupi rješenju tih pitanja ipak pregovarački proces sa Europskom unijom na to ih je na neki način natjerao. Kada govorimo o samom izvještajnom razdoblju predsjedavanja Kraljevine Belgije to je razdoblje obilježeno daljnjim napretkom u pristupnim pregovorima koji su ušli u svoju krajnju, završnu fazu. Do kraja pregovaračkog procesa preostaje zatvoriti još 7 poglavlja. Tijekom izvještajnog razdoblja pregovori su otvoreni u jednom, te privremeno zatvoreni u 8 pregovaračkih poglavlja, te znači kraj smo prošle godine dočekali sa ukupnom bilancom od 34 otvorena, te 28 privremeno zatvorenih poglavlja. U svim su se područjima pregovora zabilježili napreci, no radi toga nas ne smije hvatati euforija. Treba zadržati krajnju ozbiljnost u samom završetku procesa, jer znamo da nas tu čeka još dosta rada na vrlo osjetljivim pitanjima. Osim toga, ne treba zaboraviti da po završetku procesa pregovora proces sam po sebi nije gotov. Slijedi konačna izrada i potpisivanje našeg pristupnog ugovora sa Unijom, referendum, te vjerojatno vrlo dug proces ratifikacije od strana zemalja članica. Hrvatska još treba zatvoriti 7 poglavlja, koje ja neću ovdje ponavljati, kao moji prethodnici su već to naznačili. i ja važnost same rezolucije Europskog Parlamenta koja je donesena 16. veljače 2011. godine, znači vrlo recentno, rezoluciju o napretku Hrvatske. Ona je usvojena velikom većinom, no ni time se ne smijemo velikom većinom europskih parlamentaraca, njihovih njihovih glasova, međutim ne smijemo se ni time zanositi, jer u toj rezoluciji su sadržane i brojne skepse i ukazano je na nekoliko velikih problema sa kojima se moramo još itekako pozabaviti. Pristupni pregovori sa Hrvatskom mogu biti zaključeni u prvoj polovici 2011. godine, pod uvjetom da se odlučno nastavi s potrebnim reformama, posebice u jačanju javne uprave i pravosuđa, nastavku borbe protiv korupcije, osiguranja održivog povratka izbjeglica, punoj suradnji sa sudom u Haagu, nastavku privatizacijskog procesa i prihvaćanja plana restrukturiranja brodogradilišta u poteškoćama. Ne smijemo sami sebe i javnost dovoditi u zabludu da je posao gotov, i mi u klubu SDP-a izražavamo nadu da se pitanje pristupanja Uniji neće niti neprimjereno koristiti koristiti u predizborne svrhe. Moramo još Kazneni zakon dopuniti sukladno najvišim standardima međunarodnog prava, posebice glede definicije zločina protiv čovječnosti, odredbi o zapovjednoj odgovornosti i zakona koji definiraju seksualno nasilje, te dodatno poboljšati mjere za zaštitu svjedoka. Treba poduzeti daljnje korake kako bi se osigurali neovisnost i profesionalizam medija, te nastaviti pokazivati odlučnost kako bi se osiguralo da medijski sektor djeluje bez političkog uplitanja, te da se osigura neovisnost još nekih regulatornih tijela. Treba ispitati slučajeve zastrašivanja i političkog pritiska na novinare, te slučajeve komercijalnog utjecaja na medije, i pojačati istrage o prijetnjama novinarima i građanima koji su radili, ili rade na slučajevima korupcije i organiziranog kriminala. Treba podsjetiti da je u izvještajnom razdoblju zabilježen ponovno određeni pojačani interes za daljnje proširenje Unije, što je rezultiralo i dobivanjem statusa kandidata Republike Crne Gore, te uvažavanjem ambicija za članstvom i nekih drugih zemalja iz regije. U SDP-u smatramo da je interes Republike Hrvatske postati svakako članicom Europske unije, ali i pomoći svojim susjedima kao bi što brže i efikasnije postali kandidatima i članicama potom Unije. Imati politički stabilno i tržišno uspješno okruženje, svakako je naš interes, i treba nastaviti dijeliti naša iskustva i znanja sa susjedima u ostvarenju tog obostranog cilja. na tom putu institucionalizacije, institucionalne europeizacije, ja bih to nazvala jugoistoka Europe, mora biti svakako lider. I samo Vijeće Europske unije je pozdravilo aktivnu ulogu Hrvatske u regionalnoj suradnji, kao i poboljšanje odnosa sa susjednim državama i napore usmjerene prema pomirenju u regiji. U izvještajnom razdoblju također se bilježi veliki napredak u području harmonizacije našeg zakonodavstva. Glede samog usklađenja zakonodavstva, došli smo do trenutka gotovo pune usklađenosti te smo na tom poslu dostigli zemlje članice. Hrvatska je u procesu pristupanja ispunila sve obveze koje se odnose na usklađenje pa smo tako od 2000. godine do danas donijeli gotovo 507 tzv. europskih zakona, i tisuću 270 podzakonskih akata. Plan usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom, o kojem smo, za ovu godinu, o kojem smo nedavno raspravljali u Hrvatskom saboru, odnosi se na nove propise i direktive u Europskoj uniji, koji Hrvatska usklađuje paralelno sa članicama Unije, te i time dokazuje svoju spremnost za funkcioniranje u uvjetima punopravnog članstva. U izvještajnom razdoblju postignut je određeni napredak i u ispunjavanju uvjeta za zatvaranje pregovaračkih poglavlja koje imaju financijske učinke, ali potrebno je poduzeti dodatne napore, kako bi se u potpunosti uspostavile administrativne strukture za upravljanje i nadzor sredstava iz fondova Europske dobivamo kritike kao nedostatak u našim izvještajima. Trebamo uložiti više truda u jačanju naše administrativne sposobnosti i organiziranosti. Po našem sudu našim institucijama prijeti opasnost da se organizacijski i kadrovski one nađu u velikim problemima kada jednog dana postanemo članicom, sa rješavanjem tog pitanja više nema vremena odgodi. Naše institucije trebaju sposobne i educirane kadrove kako bi mogle apsorbirati posao koji će proisteći iz članstva. Pa počevši od Hrvatskog sabora trebamo ozbiljno prionuti poslu reorganizacije i kadrovskog osposobljavanja i jačanja. Želimo što se tiče belgijskog predsjedanja naglasiti posebnu bitnost zatvaranja, otvaranja poglavlja 34. institucije, koje je uredilo naš institucionalni okvir unutar Europske unije, te posebno želimo naglasiti da je vrlo bitno da će jednog dana, znači hrvatski jezik biti službenim jezikom U ovom trenutku u klubu SDP-a smatramo posebno važnim aktivno provođenje komunikacijske strategije prema našim građanima, treba se pripremati za referendum u pristupanju. Dobro je što će se on odvojiti od parlamentarnih izbora, no u samoj komunikaciji tu je po našem sudu napravljeno premalo, ili bolje rečeno jako je malo toga vidljivo. U klubu SDP-a smatramo da je pred nama golem posao oko informiranja građana o tome što znači postati punopravnom članicom Europske unije, što to članstvo donosi i odnosi, kako bi građanke i građani sami na referendumu mogli odlučiti o budućnosti zemlje. Komunikacija Europe građanima polje je na kojem se tek sada počinje ozbiljnije raditi, a mi i ovim putem pozivamo sve subjekte političkog i javnog života, uključujući naravno i medije, da daju svoj doprinos u korektnom i konkretnom informiranju građana. Treba ukazivati na opipljive, vidljive i konkretne projekte koji su realizirani uz pomoć Unije. Nije dovoljno lijepiti nekakve plakate, dijeliti letke i održavati okrugle stolove i stručne skupove. Treba na jednostavan jezik našim građanima objasniti koje su dobrobiti našeg članstva u Uniji, slikovito i jasno to prikazivati koje su prednosti, a što eventualno gubimo neulaskom u Uniju. Za uspješno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potrebno je pridobiti visok stupanj potpore hrvatskih građana. Imajući na umu da je u 2011. godini pristupni pregovori ulaze, ušli su odnosno u završnu fazu, povećana je i potreba za sektorskim pristupom u komunikaciji prema različitim ciljanim skupinama, pa tako mladima, poduzetnicima, obrtnicima, civilnom društvu, umirovljenicima, poljoprivrednicima itd. Još na kraju nešto treba reći o već poslovičnom Poglavlju 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Europska unija od Hrvatske očekuje da primjeni konkretne mjere kako bi povećala transparentnost upravljanja državnim tijelima što je jedan od preduvjeta za borbu protiv korupcije, dodavši da je korupcija u Hrvatskoj prisutna očekuju hrvatski građani i građanke. radi se o ispunjavanju mjerila za zatvaranje Poglavlja 23., ne radi se samo o tome već treba postojati istinska želja za razračunavanjem s korupcijom na svim razinama. Promijenjen je Ustavni zakon i pravni okvir koji garantira samostalnost i depolitizaciju pravosuđa. Uslijedila je i promjena političke klime glede rješavanja golemog problema korupcije, to treba priznati. No, u klubu SDP-a smatramo da to ne smije biti samo prolazna faza niti promjena kozmetičke naravi ili predizborni trik. Svakog dana možemo pratiti koliki su razmjeri korupcije i koliko su teške malverzacije i krađe na račun državnog proračuna. No sve to ne smije ostati na naslovnicama dnevnih novina ili ranojutarnjim uhićenjima. Europska unija, ali i naši građani očekuju presude kakvog god ishoda da budu koje će donijeti neovisno pravosuđe bez ikakvih političkih i javnih pritisaka. Mi očekujemo i priželjkujemo odgovorno ponašanje svih. I dopustite da još na samom kraju istaknem kako mi u klubu SDP-a uvijek ponavljamo jedan vrlo bitan stav, a to je da na reformama i promjenama u hrvatskom društvu treba raditi radi nas samih, naših građana i građanki, a ne radi EU same po sebi. Nije samo cilj postati punopravnom članicom unije nego je vrlo bitno kakva ćemo članica i biti. Kakav će biti standard naših građana, kakvo će biti neovisno naše pravosuđe, koliko će gospodarstvo biti sposobno i konkurentno, produktivno bitno je radi nas samih sve to, a tu nam nitko neće pomoći ako si ne pomognemo sami. Kad je riječ o samom izvješću klub SDP-a podržati će ovo izvješće. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-HSU-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prvo, jedna primjedba pa ću vas moliti da to slušate obzirom da se odnosi na Predsjedništvo Sabora, a to je da mislimo da je pogrešno da je stavljeno na dnevni red Izvješće Vlade o 6-mjesečnom razdoblju belgijskog predsjedanja, a ne istovremeno i Izvješće Nacionalnog odbora, dakle parlamentarnog tijela o 6-mjesečnom predsjedanju koje je također došlo ili već sjedi i ja sam, moram reći, upozorila na to da se ta 2 izvješća kao što je bio običaj stave na dnevni red paralelno pa da se istovremeno i raspravljaju jer se radi o istim stvarima, a Nacionalni odbor je parlamentarno tijelo. Dakle, u tom pogledu mora imati i prednost. I upozoravam naprosto na taj propust na koji sam upozorila i prethodno, ali očito nije urodilo plodom pa sad upozoravam Predsjedništvo i vodstvo Sabora da naprosto nije postupilo i racionalno, a moram reći i u skladu sa prioritetom obzirom da se radi o parlamentarnom tijelu kakav je Nacionalni odbor. Da pređem na izvješće u ime kluba HNS-HSU-a, drugih 6 mjeseci 2010. godine u pregovorima za nas je bilo uspješno obzirom da smo otvorili za nas najteže Poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava i zatvorili 8 poglavlja. naših očekivanja pred godinu dana pa i naših očekivanja na početku belgijskog predsjedanja mi smo očekivali da ćemo u 2011. ući sa 3, maksimum 4, nezatvorena poglavlja. To se međutim nije dogodilo. Originalno smo čak govorili da ćemo ući u 2011. sa Pravosuđem i temeljnim pravima i Tržišnim natjecanjem i onda Financijske i proračunske odredbe kao koje se zatvaraju na kraju. Dakle, sa ta 3 poglavlja. To se međutim nije dogodilo i mi smo ušli sa, mi u klubu HNS-HSU-a, računamo da su to 6 + 1, jer ovo 1 ostala pitanja su ajmo reći tehničke naravi i otvaraju se i zatvaraju na istoj Međuvladinoj konferenciji. Ali, ušli smo na kraju u 2011. sa 6 nezatvorenih poglavlja i to 6 najsloženijih naravno kao što je i za očekivati nezatvorenih poglavlja. Zasada je plan da se 19. travnja zatvori Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Ribarstvo ako Bog da, i Poljoprivreda. A da se onda 21. lipnja zatvore Pravosuđe i temeljna prava, Tržišno natjecanje i Financijske i proračunske odredbe pa onda i ta ostala pitanja. U ovom trenutku mi u klubu HNS-HSU-a smatramo da su po okončanju belgijskog predsjedanja zapravo smo suočeni sa 3 problema, 3 zadaće ili 3 teme na koje je nužno se usredotočiti. I smatramo da nije vrijeme, kao što se obično događa, pred sam kraj, mi zaista jesmo pred sam kraj, da nije vrijeme za uljuljkivanje u to da je to više-manje gotova stvar. Prvo, uvijek postoji naravno mogućnost da dođe do nekih poteškoća, ali u ovom trenutku naročito zato jer je u ovom trenutku kao što je i za očekivati pred zaključenje pregovora to kombinacija faktičkih ispunjavanja mjerila i praktičnih zadataka, ali i političkog odlučivanja, nema nikakve sumnje, od kojih jedan dio tog političkog odlučivanja ima veze s nama, drugi nema nužno neposredno veze s nama, ali se reflektira na nas. Mislim na političko odlučivanje unutar europskih institucija. Tri teme koje kad pogledate saldo belgijskog predsjedanja nam ostaju u ovom trenutku kao ključne. Prva od njih odnosi se na Tržišno natjecanje. Mi smo u ovom trenutku više-manje pred prihvaćanjem ili uglavnom su prihvaćeni ti programi restrukturiranja što je bio preduvjet što se EU tiče. Restrukturiranja brodogradilišta kao naše glavne teme, Splitska željezara je u međuvremenu otišla u stečaj kao što ste vidjeli, dakle imamo problem restrukturiranja brodogradilišta. Ti programi su prihvaćeni, investitor je pronađen, međutim, tu se opet mogu referirati na ono što sam vidjela u medijima a molim da mi se odgovori ako to nije istina, ali po onome što je bilo u medijima čini se da je od strane Hrvatske vlade pred investitora postavljeno niz prepreka i otežavajućih okolnosti koji čine izglednost uspješnost te investicije manjom. Moram reći da nama u HNS HSU-u nije sasvim jasno. Europsku uniju ne interesira uspješnost naših investitora u brodogradilišta, nju interesira isključivo pridržavanje programa restrukturiranja po kojem se postepeno dokidaju direktna plaćanja, dakle direktni poticaji. Sve dalje, da li će ta brodogradilišta biti uspješna i nastaviti raditi sa manjim obimom ljudi, ili neće ili će otići u stečaj, to se Europske unije ne tiče. Dakle, tu nam ona ništa ne diktira, ona samo kaže ne mogu direktna plaćanja, vi ste plaćali 10 milijuna dolara po brodu to više ne može i prema tome idete po ovom programu restrukturiranja. Ali da li će investitori koje ste izabrali uspjeti održati na životu ta brodogradilišta to nema nikakve veze sa Europskom unijom. Pravila će se poštivati pa ako ih uspijemo održati na životu super, ako nismo onda će ići u stečaj, drugim riječima, očiti je interes Hrvatske države da ako postoji investitor, da on uspije. Dakle, da projekt restrukturiranja i održavanja tih brodogradilišta na životu uspije a ne da se nađe investitor i da ga se onda pokušava dotući sa uvjetima koji mu se postavljaju. Dakle, da li je stvarno tako ili nije, na vladi je da obavijesti javnost, to je ono što je u medijima pisalo i bio je stav investitora, naravno stav investitora u ovom pogledu je vrlo značajan jer je on taj koji daje novac da bi cijeli projekt preživio, ne da bi se restrukturiralo. To je interes i stav Europske unije, to je stav i interes Hrvatskog gospodarstva i Hrvatskih poreskih obveznika da ne plaćaju iz svog džepa 10 milijuna dolara po brodu ali je naravno i interes Hrvatske države i Hrvatskog gospodarstva i građana da ako je moguće i da ta brodogradilišta i ta radna mjesta prežive, da taj investitor sa njima preživi. O tome Europska unija ne vodi brigu, to je samo jedna od izvedenica iz pregovora ali o tome mora voditi brigu Hrvatska vlada. Upozoravam na taj koji se javio kada se pojavio investitor, da su mu se pojavile iste prepreke koje imaju svi investitori koji pokušavaju u Hrvatskoj investirati i to je jedan od naših problema koji će trebati u budućnosti zaista ozbiljno uhvatiti uhvatiti u ruke i riješiti. Drugi naš problem, dakle, u ovom slučaju radi se ne o problemu da bi Europska unija nama nešto prigovorila, jer će programi restrukturiranja biti prihvaćeni nego o tome da mi sami sebi pucamo u nogu što se tiče brodogradilišta ako investitora, pokušavamo mu otežati preživljavanje sa tim novim preuzetim obvezama. Druga tema je pravosuđe i temeljna prava. Kao što znate 11. 3. biti će tzv. Izvješće o prolaznom vremenu, biti će izvješće o tome kojoj mjeri smo zadovoljili, ispunili onih 10 mjerila u ovom poglavlju pravosuđa i temeljnih prava. Dozvolite da vas ovdje u ime Kluba HNS HSU-a upozorim, ova tema je u ovom trenutku vrlo ozbiljna tema. Tu postoje realne opasnosti i različiti prijedlozi i ideje što bi se tu moglo dogoditi, od naknadnog monitoringa nakon završetka pregovora do različitih stvari. Zato je u ovom poglavlju i ovom području neobično važno,

Naročito važno ne znam koliko od vas, dakle Vlada je poslala dokumente na temelju kojeg će se raditi izvješće za 11. 3. o pravosuđu i temeljnim pravima. Vjerojatno je da jednog broja vas zastupnika i zastupnica do Vlade svakako, došlo pismo odnosno izvješće alternativno nevladinih organizacija, o ispunjavanju mjerila u poglavlju pravosuđe i temeljna prava. Došlo je do mene između ostalog jer sam na toj listi. Upravo zbog tog izvješća upozoravam ovdje da je neobično važno u tim izvještajima i reformama i obavještavanju o njima, držati se kolegice i kolege istine. Jer u ovom izvješću alternativnom nevladinih udruga po mom mišljenju ima nekih stvari koje ne stoje, koje nisu točne, ali ima nekih stvari koje stoje. Ukoliko mi možemo, imamo taj integritet da kažemo ljudi u ovim stvarima smo ispunili sva mjerila, u ovim stvarima još nismo i stojimo iza toga i to možemo pokazati onda imamo legitimitet da u ovakvom izvješću kao što je ovo alternativno nevladinih udruga kažemo ove stvari su točne i na tome još radimo, a ove stvari nisu točne iz sljedećih razloga. I navedemo razloge iz kojih one nisu točne i to se može učiniti. Međutim, ako u vlastitom izvješću kažemo sve je napravljeno i gotovo, što očito nije slučaj onda vjerodostojnost u opovrgavanju nekih tvrtki koje se javljaju iz drugih izvora vjerodostojnost ne postoji. Dakle, što se tiče poglavlja pravosuđe i temeljna prava po našoj procjeni od 10 složenih mjerila, 6 je u potpunosti ispunjeno a 4 još nisu. I to mislim da je činjenica, nije nikakva strašna činjenica. Mi imamo još do 6. mjeseca, dakle imamo kad. U prvom redu to se odnosi ovo što nije ispunjeno, odnosni se na stambeno zbrinjavanje ljudi koji su imali stanarska prava, a nisu ih otkupili jer su bili u izbjeglištvu, zbrinjavanja ili nadoknade štete ljudima izvan ratnih područja kojima su uništene kuće različitim diverzijama i zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u državnim službama, naročito na lokalnoj razini. To su neke od tema. Za razliku recimo od korupcije koju nam spočitavaju koja po mom mišljenju ne stoji, kao primjedba ne stoji. Jedna od primjedbi je, treba započeti sa procesuiranjem korupcije na najvišoj razini. To je u Hrvatskoj započeto. To mislim da nije sporno. Ali da bi imali legitimitet reći ova vam primjedba ne stoji, morate imati i hrabrosti i sposobnosti i odlučnosti da kažete, da ovo još nismo napravili, napravit ćemo imamo ovaj plan. Dakle pokušati prikrivati i zataškati, nego se suočiti jer je sada zaista zadnji trenutak. I obzirom da mi je vrijeme isteklo neću previše duljiti samo da kažem još jednu rečenicu. Komunikacija s građanima, komunikacijska strategija to je naša treća slaba točka. Stalno raspravljamo o Komunikacijskoj strategiji. Nemojmo više raspravljati o Komunikacijskoj strategiji. Ajmo van reći ljudima o čemu se radi. Dok mi tu mudrujemo, ajmo im reći što se kada mijenja i ajmo objaviti na web stranicama poglavlja i pregovaračka stajališta koja smo zatvorili. Od 35, 28. ako to nije informacija ne znam što je. Hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo. gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih počeo od kraja. Komunikacijska strategija. Ovo što je gospođa Pusić spomenula u svojoj zadnjoj rečenici. Dakle, a ponavljam to već pa ne znam koji puta s ove govornice. Znaju li građani Hrvatske poljoprivrednici, studenti, radnici, umirovljenici i svi ostali staleži hrvatskog društva kako netko davno reče ili stališi što ih čeka? Jeli im objašnjeno što će svatko od njih od njih dočekati, moći učiniti ili ostvariti konačnim završetkom pregovora HRvatske s EU? O tome stalno govorim, naglašavam i kada dođemo na političke skupove i stranačke političke skupove kao što sam neki dan bio, onda ljudi pitaju što ih to čeka. Evo samo u poglavlju o poljoprivredi i ribarstvu 11 poglavlje. Zatim poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih projekta. Neki dan je postavljeno pitanje, zbog čega i gdje zapinje legalizacija objekata u poljoprivredi, farmi, štala itd.? kažem koje su u tijeku pregovaranja izgleda da su oštrije i da ne kažem čvršće negoli što to Europa propisuje. Kada govorim o regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata, jasno da nas zanima u Slavoniji, Baranji i Srijemu hoće li primjenom iz poglavlja 22 doći do poravnanja ili približavanja npr. bruto društvenog proizvoda 5 Slavonskih županija čiji je prosjek 6 tisuća 800 eura BDP s ostatkom ili ostalim dijelom Hrvatske, čiji je prosjek 10 tisuća 880 eura gotovo 11 Da ne govorim sada pojedinačno o nekim regijama koje imaju daleko veći BDP-a. hoće li se omogućiti tom regionalnom strategijom, politikom, koordinacijom strukturnih instrumenata da ujednačimo HRvatsku, da ujednačimo u svim elementima, i infrastrukturnim i mogućnosti zapošljavanja itd.? dakle, to ljude zanima. Hoće li iz jednog dijela HRvatske koji ima tako mali bruto društveni proizvod, npr. Brodsko-posavska županija 6 tisuća 100 eura, najniža po izvješću Državnog Državnog zavoda za statistiku za 2008. godinu, a to su najnoviji podaci, za 2009. nemamo još podatke, dakle hoće li ljudi iz te županije seliti ili će putem primjene strukturnih potpora i instrumenata ipak moći, naša djeca, ostati u toj županiji i ostati u ostalim županijama Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj, pa i Osječko-baranjskoj koja je ipak nešto odmakla u odnosu na ove ostale 4 ajde moram reći da ne bude bez politike HDZ-ove županije po vladajućoj strukturi? U uvodnom dijelu kaže da predsjedavanje Kraljevine Belgije Vijećem EU u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine, da je obilježio daljnji napredak u pristupnim, ja bih dodao u postupnim pregovorima, jer se sjećamo obećanja bivšeg premijera i ove da kažem vd da će bit pregovori završeni do kraja 2010. godine. I to je ponovljeno bezbroj puta. A nažalost poodmaklo je vrijeme i u 2011. ja bih volio da bude nekakvo obećanje ispunjeno pa da to bude prva polovica ove godine završeno. Vidjet ćemo. Kažem volio bih da bude završeno. Ali u tom razdoblju bez obzira da li to bio 30. lipanj 2011. ili se to odužilo u svakom slučaju Vlada, ministarstva nadležna mogu osmisliti tzv. komunikacijsku strategiju kako bi građanima pred eventualni referendum jasno i glasno objasnila što ih čeka. Neću reći svakog pojedinačno, ali postoje mogućnosti, hvala Bogu danas svi mogući mediji, od elektronskih pa do pisanih pa i drugim načinima što to čeka hrvatske građane u Europskoj uniji. Neću govoriti o jednoj tehničkoj pogrešci koja je u samom naslovu ovoga izvješća vidljiva, razvidna, gdje piše da je hrvatska Vlada dostavila Hrvatskom saboru ovo izvješća aktom od 19. kolovoza 2010. godine, razmatramo razdoblje do 31. prosinca 2010. godine, valjda je to tehnička omaška pa nije strašno jer na drugoj stranici već imamo vidljivo da se radi o 3. veljači 2011. godine kada je Vlada Republike Hrvatske ovo izvješće dostavila Saboru Republike Hrvatske. Prema tome, ponovo pozivam kao što naši premijeri pozivaju banke ili apeliram da, dakle pozivaju banke na niže kamate itd., tako ja pozivam

ali posebice u poglavljima koja još imamo otvorena, to je 6+1, a među njima je upravo ono što evo moram reći je vrlo zanimljivo za građane Slavonije i Baranje, a to je regionalna politika i koordinacija strukturni instrumenata, zatim poljoprivreda i ribarstvo. Klub HDSSB-a jasno da kao i svi klubovi koji su do sada govorili neće biti protiv ovog izvješća jer evo, kako je rekla gospođa Pejčinović Burić, učinjeno je relativno puno baš u ovom polugodištu drugom polugodištu prošle godine u zatvaranju onih poglavlja, a evo ostalih je tih 6+1 tako da će i klub HDSSB-a biti za usvajanje ovoga izvješća o tijeku pregovaračkog procesa Republike Hrvatske i Europske unije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 12,03 sati isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Nekoliko ispravaka. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa moram ispraviti netočan navod kolege Grubišića da poljoprivrednici ne znaju ništa o tome što ih čeka po ulasku u Europsku Naime, najveća radna skupina u pregovorima za EU je bila upravo za poljoprivredu, bilo ih je 400. Dakle, reći da tih 400 ljudi koji su predstavljali različite različite institucije i u Hrvatskoj nisu znali što Hrvatska preuzima ulaskom u Europsku uniju poljoprivredi je u najmanju ruku neodgovorno. Naime, što poljoprivrednici trebaju znati? Oni to već sada imaju priliku znati, oni moraju znati šta se mijenja, a mi u ovom Hrvatskom saboru smo izmijenili niz zakona, donijeli neke strateške odluke dakle o tome što će biti hrvatska poljoprivreda usvajajući pravnu stečevinu u ovom području. Prema tome, već sada su u pripremi mnoge stvari koje se tiču naših poljoprivrednika, a vezano za Europsku uniju, a ono što je u pregovorima još nije završeno. Sami ste rekli, to će biti ovo poglavlje koje će bit zatvoreno u 4. mjesecu,

**Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Kako ga definira europsko zakonodavstvo ili kako smo ga mi prije. Ja mislim da to nije suštinsko pitanje naše poljoprivrede. Hvala lijepa. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić, vi ste raspravljajući o ovom izvješću rekli da Hrvatska ima v.d. premijerku. Ne, to nije točno, Hrvatska ima legalno izabranu predsjednicu hrvatske Vlade u ovom Visokom domu i to većinom glasova. Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić sa skepsom i nevjericom govori o budućem razvoju četiri slavonske županije i bojazni da će i dalje zaostajati u razvoju u odnosu na razvoju u odnosu na ostatak Hrvatske. Pokušat ću to ispraviti i uvjeriti ga u suprotno i to činjenicom da je Hrvatska već podijeljena u četiri NUC regije, da je naša panonska, 3 NUC regije, da je naša panonska, slavonska NUC regija nažalost najnerazvijenija regija u odnosu na ostale te upravo zbog toga imamo mogućnost korištenja značajnih sredstava Europske unije kako bi dostigli razvoj i ostalih dijelova Hrvatske. I to je prilika koju mi Slavonci u panonskoj regiji dobivamo kroz ulazak Hrvatske u i za razvoj gospodarstva i za razvoj poljoprivrede i za razvoj komunalne infrastrukture i za različite oblike razvoja društvene infrastrukture. To je prilika koju moramo iskoristiti. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kao što je gospođa Roksandić primjetila, netočan je navod da je gospođa Kosor v.d. premijerka, v.d. je kratila od vršitelj dužnosti i u duhu hrvatskog jezika bilo bi bolje da je obnašatelj dužnosti o.d., a i bilo bi bolje da ona sa tog mjesta što prije ode. Zahvaljujem.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

o toku pregovaračkog procesa u protekom šestomjesečnom razdoblju i to zbog toga što je kako u Nacionalnom odboru tako i u djelovanju Vlade očit napredak u onom što je zajednički cilj, cilj ovoga Sabora i cilj Vlade, cilj zapravo cijeloga društva, a to je da se pregovori privedu kraju do kraja 6. mjeseca,

I u ime kluba SDSS-a želim skrenuti pažnju na neke od stvari posebno onih koji se tiču poglavlja 23. Naime, neki repovi se vuku već godinama, a neki i decenijama. I sasvim je sigurno da zatvoriti vrata u ovoj fazi sa zaključivanjem pregovora za poglavlje 23. nećemo moći ukoliko te repove ne maknemo. A radi se o sljedećem. Premda smo riješili najveći dio pitanja povratka imovine koja je uslijed ratnih događanja bila ili uzurpirana od privatnih korisnika ili je pak država dala na korištenje određenom značajnom broju ljudi koji su iz ovih ili onih razloga bili u u izbjegličkom statusu ili je pak to bila politika da se ta područja nasele kao što je to aktivno činjeno u drugoj polovici devedesetih i u prvim godinama dvije Dakle, postoje još uvijek kuće koje nisu vraćene njihovim vlasnicima. Slučaj obitelji Cimeša iz Popović Brda koja 10 godina vodi spor da bi dobila svoju kuću, gdje jedan sud u ovom slučaju Općinski sud u Karlovcu i donosi presudu i zaštićuje uzurpatora iako država nema nikakvu prema uzurpatorima, država nije dala tu imovinu i nije donijela ni jedno tijelo niti općinsko, niti županijsko, niti državno da može tu imovinu koristiti. Ali ga sud tretira kao da je država postupala tako prema njemu. Prema tome, kao da država ima odgovornost prema njemu, a nema. On kao i svi drugi naravno ima pravo na to da dobije stambeno zbrinjavanje ali u regularnom postupku. Isto vrijedi naravno i za druge slične slučajeve kojih ima. Također, slučajevi u kojima se vlasnike tuži od strane privremenih korisnika bez obzira da li je riječ o onima koji su to uzurpirali temeljem privatne volje ili su to dobili temeljem odluke općinske, županijske ili državne vlasti da tuže vlasnika zbog ulaganja koja su imali, koja su po svemu neovlaštena bez suglasnosti vlasnika, bez suglasnosti onoga tko je imovinu dodijelio, ukoliko ju je dodijelio državi. I da se sudovi donosi ovršne prijedloge, a takvih imamo 11 ovoga trenutka u Hrvatskoj, da tim ovršnim prijedlozima vlasnici moraju platiti procijenjeno nečije ulaganje u njihovu imovinu. Dakle, ne da taj koji je uzurpirao imovinu mora platiti to što je uzurpirao imovinu, to što je onemogućio nekome da decenijama koristi imovinu nego da mora platiti zato što je ovaj nešto uložio i to ne pitajući ni vlasnika ili ne pitajući državu ukoliko je država na bilo koji način bila involvirana u tu priču očekujući da to plati vlasnik u ovom slučaju. To je naravno sasvim sigurno nešto što predstavlja nepravdu. I ukoliko su naši sudovi u to uključeni kao što jesu, jer oni donose presude u ovrsi onda takva stvar ne može biti preporuka za zatvaranje poglavlja 23. i mi to moramo riješiti. Isto vrijedi i za uzurpatore privatnog zemljišta posebno na području Grada Benkovca koje se na žalost ne uspijeva ni na koji način riješiti. Jer pojedinci poznati i policiji i pravosuđu i vlastima kontinuirano uzurpiraju privatnu imovinu. I onda nakon toga što posade određene nasade od države i od onih na čijem vlasništvu su posadili nasade traže nadoknadu. Mi to moramo riješiti. Poseban slučaj su ljudi koji su nakon što je donesen zakon 2003. godine mjesecu ili nekom, u tom vremenu, u tom razdoblju podnosili zahtjeve za to da im se nadoknadi šteta šteta na zdravlju, gubitak članova obitelji u ratnom razdoblju ili pak uništavanje imovine. Ljudi nerijetko u tom razdoblju, ne nerijetko nego u pravilu gube sporove. I u tom postupku onda umjesto da budu, imaju zadovoljštinu na primjer na području grada Siska da im barem sud presudi da je protuzakonito odvođenje i likvidacija članova njihove obitelji nešto što država mora sprječavati država im izriče ovrhe zbog toga što na sudu nisu mogli dokazati da su im članovi obitelji odvedeni i da su negdje likvidirani. U takvim slučajevima ljudi se suočavaju iscrpljeni višegodišnjim sudskim troškovima, višegodišnjom sudskom borbom, suočavaju se sa ovrhama u kojima im sud sjeda na mirovine ili im sjeda na stanove koje imaju i na koje otplaćuju ionako kredite kredite koji su neophodni za, temeljem stečenoga odnosno ugovora o otkupu stanarskoga prava. Takve slučajeve kao što smo riješili neke druge slučajeve do tog razdoblja do 2003. također moramo riješiti. Što se tiče zapošljavanja nema nikakve sumnje da kada je u pitanju pravosuđe, kada je u pitanju uprava, državna uprava slika se u tom pogledu treba unaprijediti. Ali to sasvim sigurno ne vrijedi samo za neka područja. Nedavno sam bio i u Rijeci i ukoliko je točno da se na području Rijeke postotak pripadnika srpske zajednice u pogledu zaposlenosti u gradskoj i županijskoj vlasti nekoliko postotaka ispod razine onoga što se zakonom jamči onda treba naprosto imati jednu vrstu proaktivne politike. To neće samo od sebe biti riješeno. I ne samo akcijski plan Vlade, nego istovremeno i aktivno sudjelovanje županijskih tijela, aktivno sudjelovanje gradskih tijela mora u toj stvari biti vidljivo i mora u toj stvari biti prisutno kao što je prisutno u nekim drugim sredinama. Kao što je prisutno u povratničkim sredinama, tako mora biti prisutno i u drugim sredinama ne ni na koji način koji bi bio neosjetljiv za ekonomske okolnosti niti bi bio neosjetljiv na činjenicu da za to treba vremena. Ali mi na žalost ne vidimo da se u tom smislu i u tom pogledu bilo šta značajno događa. I zato je prilika da se akcijski plan Vlade tretira kao dokument koji treba zaživjeti na najnižoj mogućoj razini, od općine, grada i županije. Ne dakle samo na razini i toga što će planirati neko ministarstvo, bez obzira da li je riječ o Ministarstvu uprave ili je riječ o Ministarstvu pravosuđa, nego nešto što mora biti rezultat doista akcijskoga pristupa na lokalnoj i na regionalnoj razini. Što se tiče drugih grupnih pitanja u vezi sa poglavljem 23. mogu reći da kad je posrijedi pitanje bivših nosilaca stanarskog prava, koje mi rješavamo posredstvom program stambenog zbrinjavanja, i tu kategoriju kao i druge kategorije, da smo iznašli mehanizam za koji vjerujemo da će profunkcionirati do naših pregovora, ili da će barem biti postavljen tako da se može računati na njegovo brzo funkcioniranje, a to je donatorska konferencija koju podupiru ne samo naša zemlja, nego i ostale tri zemlje regije Bosna i Hercegovina, i za koju međunarodne organizacije kao što je Visoki komesarijat za izbjeglice, kao što je Europska Komisija i kao što je Vlada Sjedinjenih Američkih Država, ovoga trenutka pronalazi najbolji mogući način kako da se preostala pitanja iz toga područja riješe uz pomoć donacija koje će osigurati bilo Europska Komisija, bilo članice Europske Unije, bilo Sjedinjene Američke Države, a naravno uz određenu participaciju i određeni udio bilo materijalni, bilo financijski, dakle bilo u obliku zemljišta za one gdje će graditi kuće ili stanovi, bilo u nekom drugom obliku da se taj program stambenoga zbrinjavanja i problem razvoja povratničkih sredina može odvijati, a da pri tome prepreka ne bude realno ograničavajući faktor proračuna koji imamo danas kriznih uvjeta u kojima se nalazimo i mi i zemlje u susjedstvu, a da istovremeno taj problem koji je velik, jer je još uvijek riječ o značajnom broju ljudi, da taj problem bude pomognut od strane zemalja Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, koje očito imaju interes kao i mi, da naš pregovarački proces bude završen u ovom šestomjesečnom razdoblju. I iz tog razloga, kolegice i kolege, ja bih još jedanputa pozvao da ova pitanja koja su preostala u vezi sa poglavljem 23. završimo, nađemo odgovore za njih, posebna neka od njih koja predstavljaju slobodno mogu reći i drastičnu kompromitaciju prisutne volje, generalno prisutne politike, i generalno prisutnog rada naših pravosudnih institucija, ali s obzirom na to kakvi su, koliko dugo traju, koja im je priroda predstavljaju ozbiljnu kompromitaciju i mi ih trebamo riješiti. I klub SDSS-a, kao što sam već rekao, podržat će ovaj izvještaj i učinit će sve naravno da ova pitanja ne budu prepreka za završetak pregovora. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala. Ma evo nije točan navod kolege Pupovca da se ne poštuju, i to ovako naglasio je u pravilu prava povratnika i to za zauzetu imovinu za ove sudske sporove, i tako. Ja o tome ne bih, o rezultatima pravosudnih tijela ne bih govorila. Ali bih ovdje ukazala i na obvezu koju povratnici imaju, a koja u pravilu ne ispunjavaju, a to je obveza iz ugovora o obnovi obiteljskih kuća, gdje velik broj obnovljenih kuća stoji, a nisu useljena, a članak ugovora koji su potpisali ti isti korisnici kaže da se korisnik obvezuje neposredno nakon završetka radova obnove, a najduže u roku od 30 dana od provedenog tehničkog pregleda, zajedno sa članovima svog domaćinstva useliti u obiteljsku kuću obnovljenu prema ovom ugovoru, i u njoj prebivati najmanje 10 godina. To se u pravilu ne događa, evo upravo na onom području o kojem je govorio gospodin Pupovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče na ovoj izvan uobičajenog protokola prilici koju ste mi dali, za koju sam vas zamolila, da se, iskoristim priliku da se ispričam predsjedništvu Sabora, koje sam kritizirala jer nije istovremeno stavio na dnevni red izvješće Nacionalnog odbora i Vlade. Obzirom da je izvješće Nacionalnog odbora usvojeno na sjednici Nacionalnog odbora u siječnju, ali na žalost u međuvremenu sam ustanovila da iz tajništva Nacionalnog odbora nije na vrijeme poslano u proceduru. Prema tome, zbog te kritike ispričavam se predsjedništvu Sabora. Hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pa u ime predsjedništva Sabora prihvaćamo ispriku. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica. Molim? …/Upadica uplećem u vaš posao, ali još uvijek mi u glavi zvone riječi sa sastanka predsjedništva Sabora u vezi sa time na koji način ćemo koristiti ispravak netočnog navoda, repliku i povredu Poslovnika. Ovo što je kolegica sada uradila nije bio ispravak netočnog navoda, to je bila replika. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pa označila je kao ispravak netočnog navoda, i jednu vašu tvrdnju je osporavala. Ja ne ulazim je li ta tvrdnja, sa ovog stola se ne ulazi je li vaša tvrdnja točna ili je ispravak točan. Radi se o ispravku jedne tvrdnje. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Po sadržaju to nije bio ispravak netočnog navoda. Idemo na pojedinačnu raspravu, gospođa zastupnica Bianca Matković. Izvolite. **Matković, Bianca (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. kao što su i kolege prije mene rekli, u drugoj polovini prošle godine pregovori su bili izuzetno uspješni za vrijeme predsjedavanja Kraljevine Belgije Vijećem Europske unije, otvoreni su u jednom, a privremeno zatvoreni u 8 pregovaračkih poglavlja. U tom periodu održane su i tri sjednice međuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske i 9. studenog Europska Komisija usvojila je jesenski paket dokumenata o proširenju, koji uključuje i izvješće o napretku Republici Hrvatskoj. Upravo u tim dokumentima navodi se da je Hrvatska ostvarila kontinuirani napredak, ispunjavajući kriterije za članstvo od početka svojih pristupnih pregovora još iz listopada 2005. Bilježi Bilježi se napredak u svim područjima pregovora te zaključuje da smo na dobrom putu ispunjavanja svih kriterija koji proizlaze iz Izvješće ukazuje na to da se napori naravno moraju nastaviti, a posebno u reformi pravosuđa i uprave, u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, u područjima manjinskih prava, povratka izbjeglica, procesuiranja ratnih zločina te pune suradnje sa Haškim sudom. Tijekom izvještajnog razdoblja Vlada je usvojila i 4 dodatka na pregovaračka stajališta. Ako analiziramo sve napravljeno po poglavljima tijekom belgijskog predsjedanja to bi onda ovako ukratko bilo: u Poglavlju 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, politika Unije u sigurnosti hrane, veterinarstvo i fitosanitarnom području osigurava visoku razinu sigurnosti za proizvode koji se prodaju u državama članicama EU te da će usklađenost s tim standardima omogućiti RH da u potpunosti sudjeluje na unutarnjem tržištu EU. Također je navedeno kako su EU i Hrvatska dogovorili poseban režim kako bi osigurali da proizvodi pokriveni odredbama ovog poglavlja mogu nesmetano putovati iz RH preko Neumskog koridora u BiH. Poglavlje 12. donosi hrvatskim građanima mnogo koristi u vidu povećanja sigurnosti hrane kao i dobrobiti biljaka i životinja. Kada govorimo o Poglavlju 32. – Financijski nadzor Hrvatska je ovdje u velikoj mjeri uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, ojačala svoja administrativna tijela kao i sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, kao i uspostavilo se potpuno operativno tijelo Državne revizije. Ovdje moram napomenuti da smo i ovdje u Saboru 16. lipnja 2010. izmijenjen je hrvatski Ustav kako bi se učvrstila operativna i financijska neovisnost Državnog ureda za reviziju kao najviše revizorske institucije u državi. U Poglavlju 4. – Sloboda kretanja kapitala naglašeno je znači da to predstavlja jedno od temeljnih stupova jedinstvenog tržišta EU. Predstavnici komisije su utvrdili kako prenošenje acquisa u ovom području treba osnažiti hrvatsko tržište kapitala i nekretnina, sniziti troškove kapitalnih transakcija za hrvatske građane. Glede sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma od strane Hrvatske istaknuta je posvećenost osiguravanju osiguravanju učinkovite provedbe, relevantnog akcijskog plana te provedbe relevantnog zakonodavstva u svim povezanim područjima. Vezano uz Poglavlje 14. – Prometna politika bilježi se napredak u svim pogledima prometa, kako u cestovnom prometu, željezničkom prometu, zračnom prometu. I ovdje je istaknuta korist koju će hrvatski građani kao i sve osobe koje putuju u Hrvatsku i iz nje imati koristi od truda koji je Hrvatska uložila u usklađivanje svog zakonodavstva u ovom poglavlju. I naravno, naglašeno je da će putnici uživati poboljšane standarde sigurnosti u sva 3 vida prometa. Poglavlje 34. – Institucije koje se također navodi u ovom izvješću koje je ispred nas zbog svoje specifične prirode ono obično dolazi na samom kraju pregovora. Velika je stvar da je Hrvatska to odradila u ovom dijelu pregovaračkog procesa. I to znači i predstavlja jedan snažan i jaki signal da je kraj pregovora blizu te da je dobivanjem predstavnika i glasova za RH u tijelima i institucijama EU kao i priznavanje hrvatskog jezika kao službenog jezika EU čini, evo citiram iz izvješća: "Hrvatsku dobitnikom u ovom poglavlju." Poglavlje 24. – Pravda, sigurnost i sloboda je temelj europske integracije budući da u širokom i složenom spektru pitanja koje pokriva uključuje jednu od temeljnih sloboda, a to je sloboda kretanja unutar Unije kao i uvjete sigurnosti i pravde za sve te na taj način izravno utječe na dobrobit građana. Brza provedba sudskih presuda poboljšat će vladavinu prava, a rezultate borbe protiv organiziranog kriminala omogućit će život u sigurnijoj državi. U pogledu policijske suradnje koja se navodi u izvješću i borbe protiv organiziranog kriminala Hrvatska je razvila visoko operativan model visoko operativan model suradnje sa državama članicama EU kao i državama u regiji i u potpunosti uspostavljen i funkcionalan sustav specijaliziranih tijela s ciljem otkrivanja progona i sankcioniranja organiziranog kriminala kao i napredak u zapošljavanju i obuci graničnih policajaca kao i u tehničkom opremanju granične policije. Ne moram govoriti koliko je to bitno zbog Schengena. Poglavlje 27. – Okoliš također ostvaren napredak, što EU pozdravlja, ali se napominje da se i nadalje treba nastaviti s jačanjem administrativnih kapaciteta. I na kraju Poglavlje 31. – Vanjska sigurnosna i obrambena politika, u okviru ovog poglavlja pozdravljena je konstruktivna uloga koju RH ima u vojnim i civilnim misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU kao i pozitivan angažman u našem susjedstvu. Naravno, ovdje treba i dodati Hrvatska kao punopravna članica Sjevernoatlantskog saveza doprinosi miru u svijetu. Hrvatska aktivno promiče regionalnu suradnju, dobrosusjedske odnose. To je prepoznato od strane EU, pa evo i ovdje u tom poglavlju je to naglašeno. Na kraju, eto lijepo je vidjeti da se završavaju sve planirane aktivnosti u rokovima koji su postavljeni po pitanju pregovora za što skoriji završetak pregovora te da osim usklađivanja zakonodavstva sa acquisem vodimo brigu o jačanju administrativnih kapaciteta, podizanju razine svijesti kroz efikasnije djelovanje institucija u svim ranije navedenim segmentima koji su otvoreni i privremeno zatvoreni tijekom predsjedanja Kraljevine Belgije. Važno je naravno naglasiti ovom prigodom i u ovom cijenjenom Domu da sve potrebne reforme provodimo zbog nas samih, ne zbog pritisaka iz Europe nego za dobrobit naših građana. Ali, na tom putu ne smijemo zaboraviti niti sve ono zbog kojih smo danas u prilici da očekujemo brzi ulazak u EU, od naših branitelja koji su nam osigurali samostalnost i slobodu pa do stotina i tisuća požrtvovanih ljudi koji kroz sustav državne, javne i regionalne uprave provode sve to što se usvojilo u pregovaračkom procesu, a na korist svih građana RH. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Drago Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa cijenjena kolegice spomenuli ste vezano Poglavlje – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika kao jedno od poglavlja koje je usklađeno sa standardima EU i da će omogućiti značajan napredak u sigurnosti hrane i naših građana. Mislim da u tome dijelu, je to je poglavlje zatvoreno kao takvo, međutim i ljetos smo imali prilike i čitati, a i bilo je mnogo govora oko uvoza mesa, posebno iz zemalja EU jer Njemačka nam je i Nizozemska najveći smo uvoznici smrznutoga mesa, a također poznato je i ono vezano oko brazilskog mesa. zbog čeg je to toliko bolno pitanje?

da je to meso neispravno, ono se može koristiti kao takvo. Upravo zbog toga ova usklađenost, zatvaranje ovog poglavlja ne znači da ne treba se dalje raditi po ovome pitanju to znači donijeti pravilnike, ne samo zakone oi hrani nego i pravilnike koji će biti usklađeni sa Europom i koji će u jednako stanje dovesti i našu proizvodnju i konkurentnost, našega mesa, isto tako. Ovo meso koje se kupuje vani je toliko jeftino da normalno je ispod cijene proizvodnje našega mesa ali u isto vrijeme znamo da je puno lošije kvalitete kao takovo. Prema tome, u tome dijelu se treba i dalje raditi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. ocjena, nego to je nešto što je Europska komisija rekla. Još jedanput ponavljam, citiram znači navedeno je u poglavlju 12. Politika unije u sigurnosti hrane, veterinarsko fitosanitarnog područja osigurava visoku razinu sigurnost za proizvode te na taj način će se omogućiti Hrvatskoj da u potpunosti sudjeluje na unutarnjem tržištu Europske unije. To je citat iznutra, primjere koje vi navodite su postojali, ali ne znači da će postojati i dalje. Hvala.

Predmetno izvješće koje je pred nama odnosi se na razdoblje od 31. srpnja do 31. prosinca prošle godine, doista je potvrdilo ambicije Vlade Republike Hrvatske i pregovaračkog tima i rekao bih svih nas u Hrvatskom saboru da će se pregovori završiti do sredine ove godine, do sredine 2011. godine, jer nakon što se ovo razdoblje, možemo reći najviše poglavlja privremeno zatvorilo njih 8, sasvim je bilo jasno da ulazimo u završnu fazu pregovaračkog procesa, i da će možda najteža poglavlja ostati za kraj, što je uobičajeno i normalno ali s druge strane nam je dalo za pravo u našim nastojanjima i htijenjima da ovaj proces zaključimo sa sredinom 2011. godine. U prilog tome govori rezolucija Europskog parlamenta prije nekoliko dana usvojena Hrvatska može završiti pregovore sa Europskom unijom do kraja lipnja 2011. godine naravno podrazumijevajući da će sva mjerila biti ispunjena u tom smislu i očekujući od Hrvatske da napravi sve što je moguće, ali s druge strane otvoren je put za onaj hodogram koji smo priželjkivali a to je dovršetak pregovora, do kraja lipnja 2011. godine, i u tom smislu smo dobili snažnu potporu Europskog parlamenta. Mislim da je bilo negdje 548 zastupnika u prilog toj rezoluciji, 42 protiv, suzdržanih što govori o velikoj većini u Europskom parlamentu, naravno podrška svih ovih većih grupacija Europskog parlamenta. Tu prije svega mislim na Europske pučane, na Europsku pučku stranku, na socijaliste, Europske socijaliste i liberale. Takva podrška nam je dobrodošla, no ta podrška sama po sebi neće pridonijeti da mi napravimo onaj dio posla koji trebamo napraviti radi nas samih. Ja bih malo na neki način polemizirao s onim što sam čuo danas u raspravi, pa se spominjalo alternativno izvješće nevladinih udruga. Ja respektiram nevladine udruge, međutim, međutim, tamo je izneseno veliki broj stvari koje zapravo ne stoje i nisu činjenično opravdane i doista je upitno da li o tome uopće razgovarati, ali obzirom da je tu temu načela predsjednica Nacionalnog odbora koja se također ne slaže sa konstatacijama u tom paraizvješću ili nekakvom navodnom izvješću onda doista treba reći da su činjenice koje su iznesene tamo jednostavno nisu u skladu sa stvarnošću i nisu u skladu sa istinom. Odnosno, pregovarački proces je takve naravi da ga vrlo intenzivno prati Europska komisija i da je vrlo lako moguće utvrditi stvarni stupanj implementacije svih obveza koja proizlaze iz mjerila u pojedinim poglavljima. Stoga, vrlo konkretno se kroz mjerila može vidjeti da li Hrvatska ispunjava sva očekivanja od europske komisije i da li je u potpunosti usklađena sa standardima koji su u Europskoj uniji. Stoga, ne mogu one povezati stanje u Republici Hrvatskoj sa pregovaračkim procesom. Ono što se uporno izbjegava u Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru posebice od strane nekih pojedinaca, je usporediti zapravo pregovarački proces i rezultate tog pregovaračkog procesa sa stanjem u Republici Hrvatskoj. U ovom razdoblju o kojem govorimo, dakle, druga polovina 2010. godine stanje u gospodarstvu nije bilo ni malo lako. Suočili smo se sa posljedicama gospodarske krize koja je bila istovremeno svjetska kriza i koja se itekako snažno odrazila na Hrvatsku ali istovremeno smo imali najveći i najbolji napredak u pregovorima. Što znači da smo doista na najbolji mogući način unutar Hrvatske i da smo na najbolji mogući način pregovarali u interesu Republike Hrvatske i da smo na najbolji mogući način odradili ovu dionicu koja nije bila nimalo laka u smislu zatvaranja svih ovih 8 poglavlja. Evo, samo za spomenuti poglavlje 27. okoliš, o kojem se već ovdje malo govorilo, doista to poglavlje je zatvoreno u ovom razdoblju, što znači da smo na najbolji mogući način Europsko zakonodavstvo koje se tiče ovog poglavlja, i usvojili i dobrim dijelom već implementirali. Naravno, postoje i neki odgovori u tom procesu koje smo tražili da bismo mogli na adekvatan način odgovoriti zahtjevima koji dolaze iz Europske unije u tom smislu se i pregovaralo zato postoji pregovarački proces, ali sasvim sigurno u tom pogledu smo napravili izuzetno puno u prošlom razdoblju, u proteklim godinama, kako bismo ispunili sva mjerila i kako bismo na najbolji mogući način odgovorili pregovaračkom procesu. Isto tako ovdje se spominjala i brodogradnja koja je vezana uz poglavlje 8. Tržišno natjecanje, pa su neki zastupnici ovdje za govornicom, konkretno kolega Kajin kojega na žalost nema, kojega je doista besmisleno ispravljati, ali ću spomenuti samo kao primjer. S jedne strane priželjkuju da Hrvatska što je moguće prije završi pregovore, a s druge strane nastupa na način da zapravo kada bi bilo po njegovom pregovori ne bi nikada završili. Upravo se o tome radi. I tako na žalost niz zastupnika koji ne pozna materiju, koji potpuno suprotno od onoga što jest Europska politika Hrvatske i što jest naše htijenje da uđemo u krug europskih država s određenim standardima, sa već postignutim standardima jer ... to omogućila da za razliku od drugih zemalja već sada implementiramo to i kada govorimo o tome treba reći da postoje i praćenja u poglavljima koja su privremeno zatvorena. Prati se jeli HRvatska doista u tim poglavljima gdje je pregovaranje zatvoreno da li ispunjava i dalje traženja EU da li se usklađuje itd. Dakle, to HRvatska apsolutno odlično odrađuje, ali prije svega u korist svojih građana. I stoga doista ovakve primjedbe kao što smo čuli od pojedinaca ovdje u Hrvatskom saboru koji govore o tome kako Hrvatska nešto radi zato jer to mora raditi, apsolutno ne stoje. Mi to radimo zato što to želimo raditi, zato što želimo postići bolje standarde, jer konačni proizvod pregovaračkog procesa će biti bolji standardi hrvatskih građana, uređenije stanje u HRvatskoj, dakle ono što svi želimo i ja vjerujem da nam je prije svega na umu kada govorimo o pregovaračkom procesu. Taj proces nije bio nimalo lagan. Po prvi puta su uvedena mjerila, po prvi puta su uvedena neka pregovaračka poglavlja. Poglavlje 23 o kojem se govori već dugi niz godina, po prvi puta je uvedeno u slučaju RH. Ja sam Ja sam to već nekoliko puta govorio, ali mislim da nije na odmet još jedanput govoriti u ovom trenutku kada govorimo o tijeku pregovaračkog procesa. Dakle, poglavlje 23 nije postojalo za zemlje koje su ušle prije nas u EU, dakle za one koje su ušle 2004. njih 10 i za Rumunjsku i Bugarsku 2007. Upravo vjerojatno poučeni tim iskustvima uvedeno je i to poglavlje u pregovarački proces kao samostalno poglavlje, a s druge strane uvedena su po prvi puta i mjerila. prvi puta su uvedena mjerila i za otvaranje pojedinih poglavlja i za zatvaranje. Ni toga nije bilo u pregovorima kada su pregovarale države koje su danas članice i koje sada u pojedinim poglavljima kada bi se mjerilo u odnosu na HRvatsku sasvim sigurno lošije i stoje. Stoga je HRvatska iskoristila ovaj proces približavanja EU upravo kako bi sebe pripremila na najbolji mogući način. I zahvaljujući toj činjenici ja bih rekao da ćemo na kraju pregovaračkog procesa biti po mnogim standardima ispred članica EU ispred pojedinih članica EU. U prilog tome govori i činjenica da mnoge države u EU nisu uspjele odgovoriti gospodarskoj krizi na način kako je to jedan dio članica uspio, premda su sve članice EU imale itekako velikih problema u gospodarskoj krizi koja je prije svega bila u francuskom sektoru. Da bih to potkrijepio ja bih samo rekao da se Hrvatsku često uspoređuje sa nekim zemljama kao izvan EU koje imaju bolji gospodarski rast itd. ali je se ne uspoređuje sa zemljama EU koji imaju puno veći deficit, koji imaju i slabiji gospodarski rast, koji imaju puno veću nezaposlenost nego HRvatska. Dakle, da ne spominjem činjenicu da su zemlje EU u financijskoj, gospodarskoj krizi u svoj financijski sektor, u banke banke financirale 4 tisuće milijardi eura iz svojih proračuna i na taj način stvorili ogromne deficite u svom proračunu. 4 tisuće milijardi sredstava, 4 tisuće milijardi eura koje su jednostavno ubačene u financijski sektor ne računajući na ovaj dio koji se tiče pomoći bankama, dakle o ovom fondu o kojem se govori gdje još dodatnih 700 milijardi eura predviđeno za pomoć državama članicama EU. No, bez obzira na to apsolutno nam ne preostaje ništa drugo nego doista završiti na najbolji mogući način i postati članom EU što je moguće prije. I u tom smislu sve pohvale pregovaračkom timu, Vladi RH i svima onima koji su sudjelovali u ovom procesu. uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. za vrijeme predsjedavanja Kraljevine Belgije. Najprije treba reći da je 2010. godina će biti zabilježena kao najplodnija godina u vezi sa progovaranjem. I za vrijeme 2010. godini 6 je otvorenih poglavlja, 11 zatvorenih, a za vrijeme Belgijskog predsjedavanja kao što smo već više puta čuli 1 je otvoreno i 8 ih je zatvoreno. Treba se zahvaliti Belgijskoj vladi jer moram znati čuli smo danas da je tamo tehnička vlada još uvijek, ali nije na odmet spomenuti posjet Odbora za europske integracije i posjeti Odbora za vanjske poslove, Parlamentu Belgije, negdje početkom 12. mjeseca prošle godine, gdje smo također ohrabreni dobili potporu od strane belgijskih parlamentaraca. Isto tako treba reći da ohrabruje zatvaranje poglavlja 34. premda se o njemu puno nije govorilo jer se to dogodilo sve u jednom danu, koje se bavi institucijama. Ali je vrlo važno i ... ključne institucionalne elemente sudjelovanja RH u EU. Čuli smo više puta da je RH ima specifikum kod pregovaranja, da je specifičnost hrvatskog pristupnog procesa, da je sve bilo proceduralno složenije i da je teško usporedivo sa zemljama koje su u prošlom krugu se pridružile EU. Dakle, definitivno ćemo ući kao najbolje pripremljena zemlja i sigurno ćemo biti primjer i drugim zemljama iz regije koje žele ući u EU. Proizlazi poruka iz našeg pregovaračkog procesa da se reforme isplate i da će ući u Uniju, nadamo se i da će se i dalje taj kriterij poštivati samo one zemlje koje su potpuno spremne i koje izvrše sva mjerila. Isto tako ne treba smetnuti ulogu HRvatskog sabora. Ona je bila vrlo važno, posebno Odbora za europske integracije kroz koji su prošli svi zakoni. Obavili smo usklađivanje zakonitosti, ali isto tako znamo da postoji monitoring, da smo završili drugi krug, da upravo otvaramo treći krug monitoringa i da ispunjavamo sve preuzete obveze i u zatvorenim poglavljima. Ono što je važno i što nas čeka to je senzibiliziranje građana RH i vidim da je već počela ozbiljna kampanja po županijama, razgovor sa nevladinim udrugama, civilnim društvom i nadam se da će u Hrvatskoj biti dovoljan postotak onih građana koji vjeruju u ovaj naš veliki projekt. Ja sam osobno uvjerena da je ovaj naš plan izvediv i provediv i da naša ne samo želja nego i realno da ćemo u ožujku dobiti datum i da će se pregovori završiti do kraja lipnja. Isto tako nam preostaje svima nama koji sudjelujemo u međunarodnim poslovima, lobirati u nacionalnim parlamentima kako bismo kako bismo referendum proveli na vrijeme i kako nas to ne bi kočilo u onom datumu za koji se nadamo da je 1.1.2013. godine. Isto tako moramo znati da se formalno smatra da su pregovori počeli 2005. kada smo kada smo dobili datum za početak pregovora, ali puno prije je zapravo počeo cijeli taj proces oko priključenja Europskoj uniji. Naše iskustvo će definitivno biti važno za sve ostale zemlje treba voditi računa o tome da će ovo naše iskustvo gdje su uvedena mjerila prvi put pridonijeti kvaliteti naših pregovora, ali da će sigurno i druge uputiti na to da su reforme neophodne. Smatram da je postignut izniman napredak i da ćemo na temelju svega toga u ožujku dobiti datum. Sljedeća međunarodna konferencija je u travnju i još jedna bi trebala biti u lipnju i ja vjerujem da ćemo to sve završiti, a isto tako da ćemo mi kontinuirano raditi na unapređenju cijelog sustava. Vidimo da je mađarsko predsjedanje ozbiljno počelo, da oni konstruktivno nastavljaju sve aktivnosti i vjerujemo definitivno da će biti okončan proces do kraja lipnja, a na tom putu nas ohrabruje i rezolucija o kojoj smo čuli, Europskog parlamenta koja je donesena 16. veljače u u kojoj definitivno smo pohvaljeni oko napretka i oko svih pomaka koje smo napravili. Dakle podržavam ovo izvješće mislim da trebamo nastaviti raditi, mi kao parlamentarci u ovom dijelu lobiranja i interno, na našim lokalnim razinama i ekspertno na našim kontaktima i na međunarodnim putovanjima u Europi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa, potpredsjedniče. Dakle, u belgijskom predsjedanju zatvorili smo određeni broj poglavlja, sad jesmo mogli više, nismo mogli više možda nije ni bitno, okrenimo se budućnosti, ostaje nam još šest poglavlja od kojih se dva ističu međutim, dva se izdvajaju. Poglavlje 8.-Tržišno natjecanje i 23.-Pravosuđe i temeljna prava. Pa najprije o poglavlju 8.-Tržišno natjecanje. O čemu govori to poglavlje? Ono nas tjera da imamo takvu privredu koja će biti konkurentna u europskom okruženju, po europskim pravilima. To nije lako ispuniti. Vjerojatno će doći do gubitka, daljnjeg gubitka radnih mjesta, možda do gašenja cijelih industrija ako se one ne uspiju restrukturirati tako da ostanu konkurentne. U svakom slučaju pravila su jasna, nema poticaja, nema državne intervencije i ako ne budu konkurentni, ako ne uspiju ostvarivati proizvode po prihvatljivim cijenama, da mogu prodati svoje proizvode na svjetskom tržištu, a bez državne intervencije, oni će propasti. Ono što se zabrinjava međutim, to je da mi uništavamo vlastitu konkurentnost tamo gdje ona već postoji. Primjera ima na stotine, ja ću izdvojiti samo jedan koji je najdrastičniji, koji je toliko drastičan da je upravo neshvatljiv. To je primjer Jadrankamena sa Brača, malo mjesto Pučišća na otoku Braču. Jadrankamen je nalazište, dakle Pučišća su nalazište tog bijelog vapnenca koji je jedinstven u svijetu. Bijela kuća je od njega napravljena. Imaju i drugi mramora, ima Italija mramora koliko hoćete, ali ovakvog bijeloga vapnenca, ovakvog kamena nema nigdje na svijetu. Tu smo dakle konkurentni. Dok ima tamo kamena 500 godina još možemo ga eksploatirati i izvoziti. Nikakva europska pravila nas u tome ne sprečavaju jer toga nema, naprosto nema na svijetu. A pogledajte šta se s nama događa s time, '90.godine tamo je bilo 600 zaposlenih, dobit je uvijek bila u tom poduzeću, plaće su bile 30% veće nego prosjek plaća u Hrvatskoj, posla koliko voliš. A onda dolazi privatizacija, dolazi Orešar. Revizija je ustanovila nepravilnosti u privatizaciji. 2001. godine podnesena je kaznena prijava, 2003. godine podignuta je optužnica, a onda je sve stalo. 2010. godine Državno odvjetništvo je odustalo, vjerojatno zbog zastare, zamjenica državnog odvjetnika ne zna radnicima objasniti zašto se odustalo. Između 2001. i 2003. tih nepravilnosti nije bilo jako puno, valjda strah nakon te kaznene prijave. Ali od 2003. do danas slijedi nesmiljena pljačka toga poduzeća. Bruno Orešar podiže bankovne kredite, a jamstvo je Jadrankamen, dijeli pozajmice svojim prijateljima, sve sami kriminalni tipovi. Ugrađuje kamen s Brača u svoj propali poduzetnički pothvat u Novom Vinodolskom. U jednu riječ, krade i uništava Jadrankamen. Danas banke vjerovnici prijete blokadom računa, Ministarstvo financija prijeti blokadom računa zbog toga što nisu isplaćeni doprinosi, radnici danas ne dobivaju plaću. U jednu riječ, tamo gdje smo bili konkurentni, gdje jesmo konkurentni, gdje ne samo da smo konkurentni, gdje smo jedinstveni, mi uništavamo svoju supstancu. Ja sam jučer razgovarao s radnicima Jadrankamena i kažem im pouzdajte se u pravnu državu, pa valjda će to pravna država srediti, oni meni kažu da gledajte i privatizacija je bila pravna država i Orešar je pravna država, pa nije on to nasiljem uzeo, on je to u jednom pravnom postupku stekao. To je pravna država. I kaznena prijava iz 2001. je pravna država i optužnica iz 2003. je pravna država i nepostupanje po toj optužnici od strane Državnog odvjetništva ili sudova je pravna država. I oni meni kažu maknite mi se s tom vašom pravnom državom, ta vaša pravna država nas je dovde i dovela. To kažu radnici tog kamenoloma. Oni su spremni na sve da bi spasili svoja radna mjesta i da bi spasili Jadrankamen. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, malo ste ipak predaleko otišli od teme, dajte se malo vratite. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, nisam se ali ni za milimetar odmaknuo od teme. Govorim o konkurentnosti unutar europskog okruženja, o tome kako se i na koji način uništava ta konkurentnost tamo gdje bi ona mogla biti. Dakle, radnici su spremni na sve da bi spasili i Jadrankamen i svoja radna mjesta. Oni su spremni zauzeti kamenolom. Tamo imaju ugovorene poslove, ugovorene. Nije problem prodati taj kamen. Oni su štrajkali jedan sat samo jer neće štrajkom se boriti za svoja prava nego hoće radom se izboriti za svoje pozicije. To su odgovorni ljudi. ne razumije./... na Markov trg. A onda ove limene rešetke neće biti dovoljna brana da ih se u tome zaustavi. To su ljudi odlučni, tvrdi, tvrđi od kamena kojeg vade. Kažu mi smo 90-tih nosili znak HV-a na ramenu, a Bruno Orešar je nosio znak Nike na ramenu razumije./... partner u teniskim mečevima s predsjednikom Tuđmanom. Njima je kolegice i kolege dogorilo do noktiju. E sad, ako oni zauzmu poduzeće, ako dođu sa tim svojim strojevima na Markov trg ja se pitam šta će biti sa poglavljen 23? Hoćete li i na njih slati policiju? Hoćete li i njihove prosvjede sprječavati kao što ste jučer spriječili facebookovce. Ali ako ova Vlada nije u stanju zaštititi položaj Jadran kamena, ako se nije u stanju riješiti svog ljubimca Orešara, ako nije u stanju poništiti tu pljačkašku privatizaciju onda je dragi moji zadnji čas za izbore jer će inače ovi ljudi tu pravdu potražiti na ulici. A samo ljudska mizerija, politička i moralna ih u tome neće podržati. Hvala. kako se ne bi iz toga stvarale onda neprilike. I imamo četiri replike. Jedna je istina bog već na isteku bila, ali ćemo ovaj put priznati. Prva je Ingrid Antičević Marinović. Kolega slažem se sa vama da je čak pitanje konkurentnosti na našem tržištu još veći problem nego poglavlje 23. Pravosuđe i ljudska prava. Ono je najaktualniji problem, najakutniji i najveće nevolje nas nalaze upravo odatle. Pitanje i javnih nabava i kako se posluje uopće na našem tržištu. Evo vam najnoviji primjer, vjerujem na žalost jer sam i vidjela dokumentaciju. Najpovoljnija ponuda za državno poduzeće, dakle poduzeće Pleter u kompletnom vlasništvu države odlučilo se da je najpovoljnija ponuda, molim vas, ta koja nudi državi i država na to pristaje za kilogram čajne kobasice 130 kn, krumpir 25 kn, kilogram voća 70 kn, jogurt 7 kn. E pa sada vidite kako država proklamira s najviših progovarajući kroz usta najviših dužnosnika kako se štedi na vodi, kako se štedi na spajalicama. Ali bome za ovakve odabrane koji su molim vas izabrani kao najbolji ponuditelji. Zbog čega se netko sa normalnom ponudom nije javio? Pa to je pitanje političke korupcije par excellence. Dakle, nitko se unaprijed ne usudi niti konkurirati, jer zna, ako ponudi robu, da se ne usudi ponuditi robu koja je prihvatljiva, nego evo dolazimo do izbora najboljeg ponuđača čija je cijena tri puta veća nego u slobodnoj prodaji. Pa o čemu onda mi govorimo i to od strane državnog poduzeća. Uvažena zastupnice, vi ste replicirali na nešto što u svom osnovnom izlaganju uvaženi zastupnik Stazić uopće nije govorio. Ja vas molim, ja vas molim ja vas molim budite pristojni i tako se ponašajte. Nisam htio prekidati, ali od sada ću prekidati. Nemojte to raditi. Tako smo se dogovorili, vaš predstavnik kluba se tako dogovorio. Nemojte to činiti.

dakle uništavanja, devastiranja jedne uspješne firme i nečega što je zaista od velike važnosti ne samo u nas u Dalmaciji, nego čini mi se za cijelu Hrvatsku. To je paradigmatičan slučaj kako su kako su se neke stvari radili, pa kao i ono što je rekao kolega Stazić u okviru zakona. Ili tumačeći zakon na ovakav, onakav Mislim da će postati besmisleno da mi ovdje svi zajedno bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo budemo sjedili i mirno promatrali da takve stvari prolaze pored nas. Zaista s pravom će građani počet postavljati pitanje tko smo mi, što smo mi, komu služimo i zašto uopće postojimo kao političari. Ako mi nismo spremni sa ovog mjesta, na ovom, dakle u hrvatskom Parlamentu, u Saboru otvoreno kazati da ćemo sve uraditi ali ne hipotetički, ne u kondicionalu, nego ovaj momenat, da budu kažnjeni oni koji to rade, da odgovaraju za te zločine koji su napravili nad budućnosti Hrvatske, Dalmacije, toga otoka onda zaista ničemu i ne služimo. A samo ću pripomenuti da gospodin Orešar ovih trenutaka uništava još jednu firmu. To je uzor. Približava se Dan žena, samo su žene na ulici. To je bila uzorna firma. Pa zar zaista se sve to može desiti a da mi ništa ne kažemo. Pa svi zajedno bi trebali urliknuti da to nećemo dozvoliti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Jurjeviću pozivate na akciju odmah i sada. Ali vidite, potpredsjednik Sabora kad o tome govorim mene upozorava da sam izvan teme. 300 obitelji tamo živi. 300 obitelji za mene su tema u ovom Saboru. I nema mi važnije teme od toga da oni radeći u znoju kopajući taj kamen danas ostaju bez plaća i bez kruha, da nemaju čime nahraniti svoje obitelji. Za mene nema važnije teme u Saboru. I kolega Jurjeviću, ovi vaši apeli bojim se ne padaju na plodno tlo, ako je potpredsjedniku Sabora sudbina 300 ljudi izvan teme. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, demagogija je moćno oružje, ali nije u dnevnom redu na ovaj način. Ja sam vas upozorio da se držite teme, i dalje ću upozoravati, kao što je to i vaš predstavnik kluba se prihvatio toga da ćete se toga držati, a ukoliko želite i smatrate da je to potrebno staviti na dnevni red da se raspravi o toj, i bilo kojoj drugoj temi, postoji Poslovnik po kojem se svaka tema može staviti, uvrstiti u dnevni red i o njoj raspraviti u okviru Poslovnika. Stoga vas ja ponovno upozoravam i molim da se držite dogovora koji je postignut i da se u raspravi držite teme. Sudbina 300 ljudi jest bitna, ako treba stavimo ju na dnevni red i raspravimo, ali ju ne možemo koristiti u kontekstu točke za koju to zaista nema veze. Hvala lijepa. A sad imamo još jedan, još dvije replike, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani kolega Stazić, vi ste pravilno upozorili dakle da jedini isključivo od konkurentnosti nacionalnog gospodarstva zavisi i kakva će kvaliteta života u Hrvatskoj biti. Na žalost zbog gospodarske situacije većina gospodarskih subjekata nema kapaciteta investitora u inovacije, u istraživanje i razvoj. Za to srećom postoje dosta izdašna sredstva u programima Unije, ali ono što jest naš problem dakle da osim što se borimo oko raspodjele sredstva u IPA projektima, gotovo da i nema aplikacija za projekte gdje se mogu dobiti sredstva za snaženje malog i srednjeg gospodarstva, za inovacije, za istraživanje i razvoj. Na žalost nema niti kapaciteta da nacionalna razina vlasti, a posebice lokalne i regionalne razine vlasti se pripreme za ono što će nam biti otvorena vrata za brojne fondove kako bi potaknuli regionalni razvoj, a samim time i pospješili konkurentnost lokalnih i regionalnih sredina, ne više u nacionalnim okvirima, nego u prostoru Europske unije. Zato ja predlažem da proklamiramo opću mobilizaciju u Hrvatskoj, na snaženju administrativnog kapaciteta i snaženju uopće kapaciteta velikog broja pojedinaca, institucija i poduzeća instituta i savjetnika, kako bismo doista u trenutku kada nam se otvore puno veće mogućnosti bili u stanju i u sposobnosti napisati kvalitetne projekte, kako bismo bili u stanju motivirati Europske unije da zajedno prijavljujemo projekte koji će biti odobreni od strane Europske unije i realizirati te projekte. I imamo zadnju repliku, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. koja se nalazi u mjestu odakle ja dolazim, iz kojega rade, dakle u kojoj rade ljudi s kojima sam išao u školu, s kojima sam igrao nogomet, s kojima sam se družio, i sasvim sigurno vrlo je teško doći i onda u takvoj situaciji govoriti o pravnoj državi u situaciji koju ste vi spomenuli. Spomenuli ste konkurentnost. Dakle to nije ni tekstil kojega možete proizvesti jeftinije u Kini, dakle to je jedini kamen koga, Brački kamen može biti jedino na Braču, jer Brač nije Australija da je toliko veliki, i pravo je umijeće upropastiti takvu tvrtku. Ali eto uspjelo je. Da stvar bude apsurdnija, danas radnici i čelnici sindikata te tvrtke vode upravu kod banaka pokušavajući odgoditi naplatu kredita i blokadu računa zato jer znaju da imaju narudžbe da firma može poslovati normalno da se riješe te hipoteke koju je ostavio vlasnik. I još nešto. Ti i takvi radnici koji ne primaju plaću poslali su pomoć od 10 tisuća kuna radnicama uzora koje je spomenuo gospodin Jurjević,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 barem do promjene vlasti da to naprave, do izbora, da se održi taj Jadran kamen. Ali gledajte, nije ovo pojedinačni slučaj neuspješnoga menadžera, vlasnika, tenisača i sparing partnera predsjednika Tuđmana. Bruno Orešar je sve ove godine uživao političku zaštitu, jer to ne bi moglo trajati od '90. do danas. Pa nije gospodine Bauk uživao moju i vašu političku zaštitu. Uživao je političku zaštitu onih koji vode ovu Vladu danas, sve ove godine političku zaštitu zbog toga nije ni procesuiran. Zbog toga je danas moguće da je 300 radnih mjesta ugroženo, da je 300 obitelji na rubu gladi. držite se teme, i od sada morat ću zaista prekidati jer ovo nema nikakvog smisla da idemo na taj način raspravljati. Ima puno slučajeva u kojima bi danas mogli ovdje na takav način raspravljati. Stavimo na to na temu, pa ćemo ju raspravljati. Na redu je uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja unaprijed molim oprost za svoje govorenje, jer ja ću govoriti o ovoj temi, neću govoriti o ničemu drugome, kao što je praksa u ovome Saboru da se iskoristi jedna tema, a onda se razgovara o Bog te pita čemu. Naravno da ovo što je izgovoreno Jadran kamen i uzor je vrijedno naše pozornosti i vrijedno je možda jedne posebne rasprave o tome, ali ne u okviru ove točke. Tako da ispadaju govorenja na tu temu čisto kao jedan politički marketing, a ne briga za rješenje problema koji objektivno postoji, i slažem se, ali se rješava na ovakav način, nego se na problemu radi, a ne o njemu samo govoriti. Dakle ja bih govorio ono za što sam se prijavio, o ovome izvješću, i mislim da se izvješću nema što zamjeriti jer je uredno prikazano, stanje pregovaranja pa ga u tom smislu podržavam. No je li sadržaj ovoga izvješća mogao biti drugačiji, očito nije, jer on održava onakvo stanje kakvo je, bez obzira kolika i kakva su naša očekivanja bila da bi se moglo to dogoditi. Ono što je važno za ovo izvješće na prvom mjestu je činjenica da je ovo prvo izvješće koje se donosi nakon odluke da se izvješća ova donose, dakle nakon donošenja zakona krajem 2008. godine, i da zapravo ovo izvješće govori o svojevrsnom polaganju nekakvog prijamnog ispita za ulazak u EU, ispunjenje određenih uvjeta. Međutim, i u ovome slučaju kao i u slučaju recimo klizanja postoje tehnički elementi koji se ocjenjuju, a postoji jedan uvijek objektivan, U ovome trenutku u ovom izvješću govorimo praktički o ovome tehničkom dijelu bez obzira kako ga netko sa svoje strane i sa svojim interesima i sa svojom strategijom i taktikom ocjenjuje, ali mislim da je izvješće za period od 1.07. do 31.12. prošle godine u vrijeme predsjedanja Belgije Vijećem Europe, EU mislim dobro, detaljno i odgovorno sačinjeno. Sve ovo što bi dalje govorio bit će vezano uz Europu i naše nastojanje da svoje pregovaranje završimo sa Europom čim prije i čim prije postanemo članica EU. I u I u tom kontekstu bi rado na početku istakao nešto što se rijetko kad spominje. Ja bih ocijenio vrlo dobrim rad same misije u Belgiji, same ekipe izuzetno izložena velikim naporima da stignu sve one delegacije koje u Belgiju stižu i posebno bih na čelu sa velikim zadovoljstvom istakao gospodina Branka Baričevića, ali onda i sve ostale koji u tome rade. Rijetko kad u Saboru imamo prigode i nekoga pohvaliti, odnosno imamo prigode, ali te pohvale izostanu, uglavnom smo koncentrirani na pokudu. Belgija je u ovih proteklih 6 mjeseci drugog dijela prošle godine zapravo bila za nas dvostruko važna. Ona je permanentno važna, Belgija kao kao država u kojoj u Bruxellesu se obavljaju svi važni razgovori, dijelom u Strasbourgu, ali uglavnom u Bruxellesu, a bila je važna i kao zemlja koja predsjedava. I u tom smislu mislim da je Belgija nastavila sa praksom i našim očekivanjima jednoga dobroga rada u suradnji kako bi išli naprijed k našem cilju. Ovo govorim i iz svog osobnog iskustva ne samo čitajući izvješće, govorim iz osobnog iskustva kao član zajedničkog parlamentarnog odbora jer sam na takav način svjedočio događanjima u Bruxellesu, barem nekoliko puta, i pogotovo u ovom trenutku o kojem raspravljamo predsjedništva Belgije kad smo vidjeli da je ta sklonost Belgije prema nama bila itekako dobro izražena pozitivno u odnosu na nas. Nažalost Nažalost se nisu ispunila očekivanja koja sam ja sam osobno imao, barem u vrijeme Španjolske, španjolskog predsjedanja koje je bilo prije toga, odnosno 2009. godine kad smo razgovarali o tome da bi možda postojala mogućnost da se do isteka mandata predsjedništva upravljanja Španjolske završe pregovaranja, ali kao što sam bio izuzetno zadovoljan i sa španjolskim posredovanjem nama isto tako sam zadovoljan i sa belgijskim posredovanjem. U studenom smo bili zadnji put u Bruxellesu kao zajednički parlamentarni odbor. Razgovarali smo o nekoliko ključnih tema. Naravno, neizbježno je bilo Poglavlje 23. o kojem se razgovaralo dosta sa svim aspektima na koje se ovo poglavlje odnosi. Isto tako kao i Tržišno natjecanje u kojem je bilo izdvojeno pitanje brodogradnje, ali je bila interesantna tema o kojoj se razgovaralo i zapravo tema koja je proizišla sama od sebe to je bilo pitanje medija, odnosno pitanje korištenja medija, odnosno angažman medija na promidžbi Europe kao naše destinacije političke i tome koliko je zapravo hrvatska javnost spremna, senzibilizirana za to. U tom smislu mi pada samo na pamet jedna izjava iz Splita, dakle iz jednoga grada koji se u svom ponašanju dosta temelji na dišpetu, ali je kategorija koja se ne može mimoići u kojem se kaže da ako ti nećeš mene neću ni ja tebe. Dakle, jedna tema kojoj je kad dobijemo neke reakcije iz inozemstva ili iz Europe kako oni baš nas eventualno ne žele u nekim komentarima koji se čitaju ili slušaju onda na takav način nastane reakcija te vrste. Ali, s druge strane kad se drugačije pristupa tamo onda je ta reakcija apsolutno za. Posebno mi je drago što je u mandatu predsjedanja Belgije isto tako privremeno zatvoreno 8 poglavlja, a između ostalih jedno do kojeg mi je bilo posebno stalo, to je pitanje okoliša. Jer smo na temu okoliša dosta radili i godinu dana prije toga na jednome izlaganju bili vrlo uspješni prezentirajući sve ono što je Hrvatska u zakonodavstvenom pogledu učinila na zaštiti okoliša u svo vrijeme dosada. Po povratku iz Belgije zadnji put je kao kroz medije procurio datum 21.06. ove godine kao nešto što bi eventualno mogao biti zaključak, kraj kraj ove priče. Naravno, to nije bilo ništa službeno. Ta je vijest došla kroz kanale medija, moguće kao neki poticaj nama, neko kuraženje da je to izgledno, da to nije ad calendas graecas ili nikad Koliko je to realno i koliko nije nikad nije potvrđeno i time se ne bi bavio, ali samo htio samo istaknuti da je netko o tome ipak promišljao. EU nam svakako, Europska unija želi da se priključimo EU. To što mi mislimo da nas ne žele ne bi nas htjeli. Dakle, i protiv takvih stavova treba se dosta boriti u javnosti. Ali, isto tako bih mogao kazati da postoji patologija u našem društvu eksponirana svugdje pa čak i kroz ovu sabornicu u kojoj o sebi govorimo puno ružnije nego što oni izvana koji nas službeno ocjenjuju o nama stvarno misle. Čini mi se da nam tolika samokritičnost nije potrebna jer često ne odgovara stvarnosti i često je zapravo predmet jednog političkog natjecanja za naše unutarnje hrvatske potrebe. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ugodno je bilo slušati kolegu Rošina koji je dao pozitivne primjere, a pozitivan primjer je sigurno cijela naša pregovaračka ekipa, cijeli tim, svi oni brojni suradnici koji su evo radili na tom da pređemo sve ove moguće probleme koji su pred nas stavljeni i mislim da to treba isticati cijelo vrijeme, jer sjetimo se tko nas je sve sprečavao, na koje načine i slično. Meni je žao što nisu kolege spomenuli još jedan pozitivan primjer, isto u teniskom svijetu, predsjednika Teniskog saveza Hrvatske gospodina Radimira Čačića koji je isplatio plaće prije 2, 3 dana za listopad svojim radnicima. To je stvarno dobar primjer, neka se vidi kako će budući gospodarstveni strateg kukuriku koalicije isplaćivati plaće inače u državnim službama. Jer konkurentnost Coninga će naglo porasti u trenutku kada gospodin Čačić dođe na vlast. To je definitivno, kao što je porasla u periodu od 2000. Jer će poslove dobivati po Europskim kriterijima, bez natječaja, bez građevinskih dozvola i slično, ona će plaće kasniti nešto malo manje. Ovako svaka čast, plaće za listopad radnicima Coninga su stigli, kolega Stazić će vjerojatno otići da ih dovede ovdje na Trg, kao što je bio i u Jadran kamenu i slično pa mislim da je perspektiva Hrvatske izuzetno dobra. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. uvaženi Andrej Plenković državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i Europskih integracija. Izvolite. na kraju jutarnjeg dijela rasprave o ovom Izvješću za vrijeme Belgijskog predsjedanja, nekoliko komentara i odgovora sukladno temama koje su tijekom rasprave dogtaknute. Prvo, zahvala svim klubovima i svim zastupnicima koji su se javili za riječ za potporu Izvješću Vlade Republike Hrvatske o tijeku pregovora za vrijeme Belgijskog predsjedanja. Kao i inače to sam već primijetio, tema pregovora uvijek generira i druge aktualne političke ili gospodarske teme koje su u određenoj mjeri povezane sa svime onim što članstvo u nosi Republici Hrvatskoj. U tom smislu posebno sam zabilježio sva izlaganja koja se odnose na dodatne aktivnosti u ispunjavanju kriterija za poglavlje 8. i poglavlje 23. dakle tržišno natjecanje i pravosuđe i temeljna prava, na kojima će Republika Hrvatska predano raditi do samog kraja pregovora, oni će vjerojatno na dnevnom redu doći pred sam kraj, a izvješća bilo da je riječ o nevladinim udrugama u Hrvatskoj ili nevladinim udrugama međunarodnim, su jedan kut gledanja na naše obveze, jedan kut gledanja na ispunjavanje kriterija. Vlada je svoj izvješće dostavila Europskoj komisiji, ono je cjelovit prikaz svih postignuća u proteklih nekoliko mjeseci i temeljna njegova poruka je da su sve reforme koje se tiču poglavlja 23. nepovratnog karaktera tj. da se u njima vidi trend koji će Republika Hrvatska nastaviti ispunjavati. Pitanje konsenzusa je i dalje sasvim jasno prisutno u Saboru premda su određene nijanse oko pojedinih Europskih tema što je dobro i normalno drukčije. Oko komunikacijske strategije, svi su dobrodošli uključiti se u informativne aktivnosti. Vlada planira nakon ožujka, kada budemo imali jasniju situaciju oko samog kraja pregovora, krenuti sa informativnom kampanjom u medijima, bilo da je riječ o elektronskim ili tiskovnima. A brojne konferencije i skupove smo organizirali tijekom proteklih godinu dana, ja sam osobno imao više od 50 javnih nastupa diljem hrvatske. Svi koji žele biti dio tog procesa su dobrodošli, a uloga zastupnika u Hrvatskom saboru je nezaobilazna s obzirom na geografsku zastupljenost u Republici Hrvatskoj. Zadnja tema koja mi se čini bitnom, a ona je vezana ne za Belgijsko, nego za Mađarsko predsjedanje, pitanje datuma koje se ovdje također dotaklo. S obzirom na kompleksnost procesa pregovora, s obzirom na konsenzus o proširenju, dakle europske unije iz 2006. gdje je datum dosta bojažljivo spomenut, tj. ostavljen je zaista za sami kraj pregovora, mislim da u ovoj fazi moramo biti i odvažni i hrabri i samouvjereni jer smo zaista nakon 6 godina ostvarili velike pomake i vrijeme je svakako da se od travnja pa do lipnja definira i datum ne samo kraja pregovora nego samog članstva Republike Hrvatske u Treba Hrvatska javnost također znati da su 2002. godine u Kopenhagenu kada su tehnički završavali politički pregovori, šefovi država i Vlada jasno odredili 1. svibnja 2004. kao datum ulaska tadašnjih 10 članica u Prema tome, Hrvatskoj da bi definirala sve one aspekte koji se odnose na financijski paket nužno potreban i datum ulaska a ne samo kraja pregovora. I na tome ćemo u svim političkim i diplomatskim kontaktima inzistirati. boravio sam sa predsjednicom Vlade prošlog tjedna u Strasbourghu i zaista se osvjedočio da sve, ali zaista sve u političke skupine u Europskom parlamentu Hrvatsku doživljavaju kao iduću članicu Europske unije i smatraju da su se stekli preduvjeti za donošenje konačne političke odluke o tome. Zahvaljujem na svim korisnim sugestijama za dovršetak pregovora. Hvala. Zahvaljujem. Sada ćemo prekinuti prijepodnevnu raspravu, nastavljamo u 15 sati. Prvi na redu u pojedinačnoj raspravi je uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Hvala lijepa. Hvala